Kohalolijaks on end registreerinud 72 Riigikogu liiget, puudub 29. Nüüd, head kolleegid, asume päevakorra kinnitamise juurde. Teatavaks tehtud päevakorras on toimunud mõned muudatused. Nimelt on Riigikogu liikmed Varro Vooglaid, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Anti Poolamets, Leo Kunnas, Rene Kokk ja Jaak Valge tagasi võtnud kliimaministrile ja rahandusministrile esitatud arupärimised numbriga 260, 473 ja 453, millele vastamine oli kavandatud tänase istungi 4., 6. ja 11. päevakorrapunktina. Seetõttu jäävad need punktid päevakorrast välja. Head kolleegid, kas me saame asuda päevakorra kinnitamise ettevalmistamise juurde?

Koos nende muudatustega panen hääletusele Riigikogu täiskogu III istungjärgu 3. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

toetuseks. Palun lahkuge kõnetoolist! Praegu kutsuti Riigikogu kõnetooli proua Heili Tõnisson. Palun teil lahkuda Riigikogu kõnetoolist, te ei ole siin oodatud! üle automaksu ehk mootorsõiduki[maksu] eelnõu. Streik on alanud. Palun vabastada Riigikogu kõnetool! Praegu ma palusin Riigikogu kõnetooli proua Heili Tõnissoni. Kalle Grünthal, palun lahkuge Riigikogu kõnetoolist!

Head kolleegid! Me soovime tänast istungit jätkata. Ma palun vabastada Riigikogu kõnetool!

Head kolleegid, jätkame Riigikogu istungit. Me oleme praegu eelnõude ja arupärimiste üleandmise juures. Aga enne, kui ma palun siia Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja proua Heili Tõnissoni, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Martin Helme, palun! Aitäh! Ma ei olnud sel hetkel saalis, kui Kalle pulti läks ja seal midagi välja kuulutas. Kas ma sain õigesti aru, et ta tegi solidaarsusstreiki õpetajate [toetuseks], või ta protestis selle vastu, et meil tuleb nüüd automaksu üleandmine?

kas meil nüüd ongi nii, et igaüks teeb seda, mida tahab, sest juhatus on selleks meile eeskuju andnud? Aitäh, hea kolleeg! Me toimetame jätkuvalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel. Ja sellist asja nagu solidaarsusstreik Riigikogu saalis, eriti Riigikogu kõnetoolis, ette nähtud ei

Martin Helme, tegu oli praegu reguleerimata protseduuriküsimusega. Eesmärk oli, et Riigikogu kõnetool saaks vabaks selleks, et Riigikogu liikmed ja Vabariigi Valitsuse esindaja saaksid üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Antud juhul me olemegi selle punktini jõudnud ja ma palun järgmisena Riigikogu kõnetooli Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnissoni. Palun! Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil‑, perekonna‑ ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister. Teiseks, väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust majandus‑ ja infotehnoloogiaminister. Kolmandaks, mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Kõik kolm eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Andrei Korobeiniku. Palun!

42 miljonit. Kuna aeg on nüüd küps, siis minu küsimus ongi see: kas need laekumised on tõepoolest selles mahus tulemas?

Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Jaak Valge. Palun!

"Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele likvideerida ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kodulehtede venekeelsed versioonid" eelnõu. 2022. aasta sügisel algatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Riigikogu otsuse eelnõu, millega sooviti kindlustada eesti keele seisundit avalikus ruumis. Paraku lükkas valitsuskoalitsioon selle tagasi. Käesoleva eelnõu eesmärk on sama, aga samm on lühem. Valitsusele tehakse kohustuseks venekeelsed kodulehed likvideerida. Eestis on praegu venekeelsed kodulehed Vabariigi Valitsusel, kõigil 11 ministeeriumil ja rohkem kui pooltel teistel valitsusasutustel.

Teistest Euroopa riikidest peale Eesti on venekeelsed kodulehed veel Moldoval, Armeenial ja Valgevenel. Valitsusasutuste kodulehtede venekeelse versiooni olemasolu on märgiline. See eristab meid euroopalikest riikidest ja näitab, et meie riik ei võta eesti keele seisundi kindlustamist eriti tõsiselt, positsioneerib meid kultuuriliselt ja poliitiliselt SRÜ poliitilisse ruumi. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab selle olukorra lõpetada. Me loodame, et Riigikogu enamus hääletab selle otsuse eelnõu poolt. Aitäh! Head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud neli eelnõu ja ühe arupärimise. Juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele.Asume Asume tänase päevakorra juurde. Enne, kui me asume tänase päevakorra juurde, Alar Laneman, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Enne, kui me tööga edasi läheme, ma palun teilt vastust. Te ütlesite, et Riigikogus ei toimu streike. Samas, midagi meil toimus. Te võtsite selle toetuseks isegi kümneminutilise vaheaja.

läheme praegu istungiga edasi. See on minu vastus teile. Head kolleegid, tänane esimene päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Mart Maastiku, Riina Solmani ja Helir-Valdor Seedri 8. mail käesoleval aastal esitatud arupärimine Saaremaa elektrivarustuse kohta. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Mart Maastiku. Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud kliimaminister! Head kolleegid! Kõigepealt ma tahan tänada valitsust sellise operatiivse, kiire töö eest: 8. mail eelmisel aastal esitatud arupärimine on jõudnud lõpuks siia

praegu on plaanis teha läbi Saaremaa Lätti neljas liin. Võib-olla see lahendab selle küsimuse. Järgmine küsimus on: milliseid konkreetseid samme kavatsete te ministrina astuda Eesti suursaarte elektrivarustuse tagamiseks ekstreemsete ilmastikuolude puhul? Lisaks ma tegelikult küsiks veel ühe küsimuse, kui minister on lahkelt nõus vastama. Kas CO2raha poleks mõistlik suunata osa võrkude parandamisse, sest see on otseselt seotud ka praeguse rohepöördega ja taastuvenergia kasutuselevõtuga? Teatavasti praegu on saartel nii-öelda torud täiesti umbes, ühtegi päikeseenergiaparki või tuuleparki ei ole võimalik enam võrku suunata. Aitäh! Aitäh! Stenogrammi huvides pean tegema ühe täpsustuse: kuna 8. mail eelmisel aastal esitati niivõrd palju arupärimisi, siis lihtsalt see "aasta", sõnastus "käesolev aasta" on juba nii lihastes, et nüüd tuleb harjutada, et öelda "eelmisel aastal". Arupärimine on esitatud 8. mail 2023. aastal ja arupärimisele vastamiseks palun siia Riigikogu kõnetooli kliimaminister Kristen Michali. Palun! Hea Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Austatud arupärijad!

Nagu ikka, mainin küsimuse ära ja siis kirjeldan ka vastust. Esimene küsimus puudutas samme Eesti suursaarte elektrivarustuse tagamiseks ekstreemsete ilmastikuolude puhul. Vastus. Käimas on võrgu tugevdamine ja ilmastikukindlamaks muutmine suursaarte elektrisüsteemides nii põhivõrgus kui ka jaotusvõrgus. Elektrilevi hooldab suursaartel 2024. aastal kokku ligi 375 kilomeetri ulatuses kesk- ja kõrgepingeliine, liinikoridore. Lähiaastatel laiendatakse kokku 400 kilomeetrit liinikoridore.

paljasjuhtmelisi õhuliine kas kaetud juhtmetega õhuliini või maakaabliga. Eesti elektri- ja gaasisüsteemi haldur Elering teostab Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu, RRF-i kaudu projekte tuulele avatud paikades, nagu näiteks Väikeses väinas, kus viiakse õhuliinid kaablisse. Muhu saarel on seni ühtedel mastidel olnud 110-kilovoldised õhuliinid viidud nüüdseks eraldi mastidele, mis tagavad tarbijate varustuskindluse mitmekümneks aastaks. Ka Saaremaal viiakse õhuliine mitmel pool eraldi mastidele ning tugevdatakse olemasolevaid liine, et tagada parem läbilaskevõime. Aastatel 2023–2028 on töös järgmised investeeringud, mis kõik panustavad Saaremaa elektrivarustuskindluse tagamisse. 110-kilovoldiste õhuliinide läbilaskevõime suurendamine. Sikassaare–Valjala vahel tööd valmivad 09.2025. Valjala–Orissaare vahel tööd valmivad 06.2026. Orissaare–Leisi vahel tööd valmivad 12.2025. Leisi–Sikassaare õhuliini eraldi mastidele rajamine Sikassaare–Valjala 110-kilovoldisest õhuliinist, tööd valmis 06.2026.

tööd peaksid valmima 12.2024. Lihula 330-kilovoldise alajaama ehitustööd valmis 06.2026. Sikassaare alajaama renoveerimine peaks valmima juba käesoleva aasta lõpuks. 2028. aastal on kavas Valjala 110-kilovoldise alajaama rekonstrueerimine. Enim rikkeid põhjustavad raskete ilmastikuolude korral just liinidele kukkuvad puud ja oksad. Eelmisel aastal olid Saaremaa vallas pea pooled rikked just sellel põhjusel.

Laiendamine puudutab kesk- ja kõrgepingeliine, paljasjuhtmelisi õhuliine, mille haavatavus raskete ilmastikuolude korral on kõige suurem. Samuti just selliste liinide toitel olevate klientide hulk on suurim. Liinikoridori laiendust tehakse kogu kaitsevööndi ulatuses. See tähendab, et keskpingevõrgu puhul puhastatakse liini ümbrusest kummalegi poole liini telge 10 meetrit, kõrgepingevõrgu puhul 25 meetrit.

Plaaniliste töödega hooldatakse suursaartel ainuüksi tänavu kokku 375 kilomeetrit kesk- ja kõrgepingeliine. Teine küsimus on see, kas Saaremaa saab 330-kilovoldise elektriliini elektrivarustuskindluse tagamiseks. Vastus. Saaremaa ja Hiiumaa tänase tarbimise katmiseks on olemasolev Eleringi 110-kilovoldine põhivõrk piisava läbilaskevõimsuse ja töökindlusega, seda mitmekümneks aastaks. Täiendavate tootmisvõimsuste ühendamiseks võib olla lisavõimsust juurde vaja, eriti just meretuuleparkide lisandudes. 330-kilovoldise elektriliini ehitamise vajadus tekib, kui Eesti ja Läti vahel neljanda ühendusliini ehitamise kõige optimaalsem marsruut osutub koosmõjus Saaremaast läänes asuvate perspektiivsete meretuulealade elektri tootmiseks kasutusele võtmise võimalusega olema just Saaremaa kaudu. Paralleelselt on käimas Eesti ja Läti ühisprojekt ELWIND perspektiivse meretuuleala arenduseks, mis samuti näeb ette Eesti ja Läti neljanda ühenduse rajamist läbi Saaremaa. Samas on antud ühenduse rajamiseks esimese sammuna tarvis algatada riiklik eriplaneering, et leida parim trass Eesti ja Läti vahelise neljanda elektriliini jaoks, mille kavandatavaks võimsuseks on 1000 megavatti. Eeluuringute faasis on tuvastatud neli võimalikku trassikoridori sellele 330-kilovoldisele liinile, kuid eriplaneering selgitab välja tegelikud võimalused. Lõplik otsus, kas ning kuhu see liin rajatakse, saab toimuma peale eriplaneeringu teostamist, eeldatavasti 2027. aastal, kui on selgunud võimalik trass, tehnilised lahendused, maksumus ja sotsiaal-majanduslik tasuvus. Kui arvutuste põhjal on projekti puhul näha suurt sotsiaal-majanduslikku mõju ja regionaalset kasu, on võimalik põhivõrguettevõtjal vastava projektiga edasi minna. Tänaste teadmiste järgi on Eesti riigil seatud taastuvenergia eesmärkide täitmiseks aastaks 2030 mõistlik kasutada maismaal arendatava taastuvelektri tootmist, tulevikus ka meretuult. Mandril paiknev elektrivõrk vajab üsna vähe lisainvesteeringuid selleks, et olla piisav vajalikus mahus tootmisvõimsuste paigaldamiseks. Juba mainitud pikemas perspektiivis on tõenäoliselt mõistlik ehitada tuulepark ka lisaks Läänemerre ja sel juhul on ratsionaalne Liivi lahe aladel ühendada tuulepargid mandril asuva 330-kilovoldise võrguga ning Saaremaast läänes asuvate alade ühendamiseks kasutada läbi Saaremaa ehitatavat Eesti–Läti

Mis puudutab elektrivarustuskindlust, siis äkki oskate mõne sõnaga rääkida, mis need üldised plaanid on. Me tootmisvõimsuste kõrval [peaksime] ka elektrivarustuskindlusesse investeerima piisavalt, sest näha on, et 8 miljonist aastas jääb väheks. Eelmisel aastal, vähemalt Elektrilevi andmetel, pidi tulema 100 miljonit võrgu tugevdamiseks või nii-öelda varustuskindluse parandamiseks, aga vahepeal valitsus suunas selle kusagile gaasijaama, siis tõsteti see kuhugi tagasi. Kuidas täpselt selle üleüldise varustuskindluse parandamisega on? Aitäh! Sama teemat me põgusalt täna käsitlesime ka Riigikogu majanduskomisjonis debati sees, kui see teema üles tuli. Jah, võrkude puhul on kõigil osapooltel osapooltel seadusest tulenevalt sihuke kümne aasta plaan, mille järgi nad võrkude arendusega tegelevad. See viimase aja elektrikatkestuste osakaalu kasv on päris palju tingitud sellest, millele ka vist Konkurentsiamet osutas, et elektrivõrkude puhul on koridoride hooldamine tegemata.

Ütleme nii, et võrgud lähiaastatel ja lähikümnenditel vajavad suuri investeeringuid, selles pole kahtlust. Elektrilevi investeerib võrkudesse üle 100 miljoni aastas. Sinna läheb raha sellest taaste- ja vastupidavusrahastust ja ka igalt poolt mujalt. Nii et võrkudesse on päris massiivsed. Ainukene asi, mis neid piirab, on tegelikult see, mis … Ütleme nii, et võrkude investeeringute teine pool on see, et inimestel tuleb see tariifist katta. Tariifi kasv on lõpuks see, mis piirab.

raha, mida sa paned ühte kohta, ei ole enam teises kohas investeeringu tegemiseks. Näiteks sellestsamast taaste- ja vastupidavusrahastust ehk RRF-ist paneme võrkudesse 72 miljonit ja riigieelarvest 15 miljonit. Nii et

Teine variant on see, et kui sa investeerid võrkudesse ja küsid raha tariifi näol tagasi, siis kui palju see mõjutab tariifi ning kas võrguoperaator ja Konkurentsiamet saavad omavahel mingile mõistlikule kokkuleppele. Seal, ma arvan, see võti on. Aivar Kokk, palun! Hea juhataja! Hea minister! Kõigepealt ma tahan tänada ministrit väga heade vastuste eest. Mul oleks ka üks ettepanek. Sa mainisid, et põhiprobleem oli see, et puud langesid liinidele.

tulu on praktiliselt olematu. Võib-olla selle asemel, et sadu miljoneid panna ei tea kuhu kohta, võiks läbi rääkida selles, kui palju oleks taluvusmaks ja et liinialused

on, piisaks vast ka olemasolevate koridoride korrashoiust. Aga võib-olla investeerimine võrkudesse ja koridoride mingites alades laiendamine võiks anda samamoodi parema tulemuse. Me kindlasti võtame selle küsimuse kaasa ja me hindame

ettevõtte juht, Elektrilevi juht tuli ja ütles, et 6000 kilomeetrit sellel aastal tuleks liinikoridore puhtaks raiuda. Kas on nüüd selge, kas sellega kaasneb ka täiendav tasu ehk raadamistasu 4000 eurot hektari nende koridoride laiemaks raiumise kontekstis? Me ju räägime tegelikult, et me raiume metsa maha ja me ei lasegi sellel sinna tagasi kasvada, mis on algselt olnud nagu raadamistasu põhimõte. Kas see nüüd rakendub ja kui rakendub, siis mis summast me võiks rääkida? Aitäh! Mälu järgi, ma pean selle järele vaatama – minu meelest me selle üle teiega debateerisime komisjonis –, erinevatele trassidele tegime erandi. Kui see rakendub, siis kindlasti on see planeeritud juba kuludesse. See peab nii olema. Aitäh! lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Esimesena palun siia Riigikogu kõnetooli Aivar Koka. Palun!

ja kuhu on kadunud raha.Põhjuseid on väga lihtne vaadata. Elering on teinud mingil ajal selliseid rumalaid otsuseid, mis on võtnud sõna otseses mõttes Eesti ettevõtjate ja inimeste taskust ära

elektrilevivõrkude renoveerimiseks. Teine pool on kindlasti seesama raadamine ehk võrkude all olevate koridoride teema. Ma pean oma kogemusest ütlema, et sügisel ootamatult märkasin, et minu metsas on võrkude alt võsa ilusti maha võetud, aga omanikuga läbirääkimised jäid pidamata.

Tänane olukord on see, et põhimõtteliselt ei lubata seal midagi kasvatada. Maaomanik sealt praktiliselt mingit raha ei teeni, aga maamaksu peab maksma.

Täna on võrgutasude protsent, kui vaadata elektri lõpphinda, mis arve peale tuleb, niivõrd suur,

Kes ei ole fikseerinud oma hinda, see ei tea kunagi, mis börsihind võib homme teha, aga samas ka fikseeritud hind on ju üle kahe korra kõrgem, kui me räägime kolme aasta tagusest hinnast.

ei saaks nii-öelda vastu pükse, kui nad maksavad maamaksu, aga koridori puhtana hoidmise eest ei saa nad praktiliselt mitte ühtegi senti. See väike sent, mis taluvustasuna makstakse, on lihtsalt niivõrd vähe.

et sellest jätkuks veel ka välismaale müümiseks. Sellesama pelleti tolmuga oleks võimalik jätkata nendes kateldes elektri tootmist vähemalt tipukoormuste

ehk gaasiturbiiniga tootmise puhul oleks see hind 80% kallim. Miks me peaks rääkima täna gaasist? Meil on praktiliselt ainult biogaasi ja seda ei jätku. Narvas

siis see koridor on liiga kitsas. Samas ei saa seda koridori laiendada, sellepärast et seda ei lase teha looduskaitse. Ja nüüd, kui minister istub nagu kahe portfelli otsas korraga, siis oleks eriti hea ära lahendada need asjad. Ühest küljest võiks lahendada ära elektrivarustusprobleemid ja teine asi on see, et see oleks ka looduskaitsega kooskõlas.Mis puudutab Saaremaad, siis jah, me võime sinna tõesti teha sellise korraliku 330-kilovoldise liini, mis iseenesest oleks ju hea, meil oleks võimsusi rohkem. Aga need kohalikud liinid,

rohepöördesse või nii-öelda roheenergiasse, siis kohalike võrkude korrashoid ja paremaks tegemine oleks täiesti elementaarne. Seda peaks ministeerium kiiremas korras hakkama lahendama, sellepärast et meil ei [jää muud üle]. Ma olen olnud 20 aastat Saaremaal, kogu aeg on sama häda. Vähemalt 50 korda on elekter ära. Ma ütlen, sellel nädalal on olnud kolm päeva järjest: kaks plaanilist [katkestust], täna juba mitteplaaniline. Ma saan aru, et plaanilised on vajalikud selle jaoks, et midagi korda teha, aga sellele vaatamata. Ja kui ma peaksin omale elektriauto ostma, mida ma vahepeal kaalusin, siis seda ei oleks võimalik laadida. Nii et mõtleme roheliselt, aga ka realistlikult, teeme võrgud korda, investeerime tulevikku. See on õige plaan.

esimese päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane teine päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Tõnis Möldri, Vadim Belobrovtsevi ja Lauri Laatsi 15. mail eelmisel aastal esitatud arupärimine keskkonnavaldkonna arengukava 2030 kohta. Palun ettekandjana Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Tõnis Möldri. Palun!

uue seaduse või roheseaduse loomist, kliimaseaduse loomist, samal ajal teatud arengukavad, mida näeb ette nii seadus kui ka erinevad Vabariigi Valitsuse otsused, on takerdunud. Siin ma pean silmas eelkõige metsanduse arengukava, mille kohta ütleb konkreetne seadus, et see on vaja Riigikogus heaks kiita, ja teine pool on just nimelt keskkonnavaldkonna arengukava, mille puhul me eeldame, et lisaks suurele kaasatusele on mingil hetkel valmis dokument, kuhu Riigikogu liikmed saavad sisse vaadata, oma hinnang anda. Ja pöördusimegi ministri poole viie küsimusega. Esimene küsimus neist oli, et millises faasis on konkreetselt keskkonnavaldkonna arengukava dokumentide koostamine ehk kuhumaani on jõutud. Millisel hetkel ja mis kujul kaasatakse erinevad osapooled konkreetse arengukava koostamisse? Millal tutvustatakse vaheetappe ja lõppdokumenti parlamendile? Millisel hetkel on koalitsioonil plaanis arengudokument kinnitada? Tegemist on valitsuse kinnitatava dokumendiga, mitte nagu

Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi kliimaminister Kristen Michali. Palun!

seejärel vaadata nende laiust, kindlasti võime sedagi kaaluda. Teiseks, liinikoridorid, mäletasin õigesti, on raadamistasust vabad, vaatasin. Sellele, kas CO2raha saab kasutada või mitte, ma juba vastasin. Tegelikult see printsiip on juba 100%, mitte isegi 50%, see on kasvanud. Ja see, et autosid ei saa kodus laadida – ma siiski arvan, et üldjuhul valdavalt saab. Kui see elektrikatkestuse tõttu häiritud on, siis on teine asi, aga võrgud peaksid selle välja kannatama. Nüüd selle arupärimise juurde tulles, keskkonnavaldkonna arengukava 2030. Siin on tõepoolest viis küsimust. Võtan küsimuse ja siis vastan. Esimene: "Millises faasis on KEVAD arengudokumendi koostamine?" Vastus. Seoses ministeeriumide töö ümberkorraldamisega eelmisel aastal Kliimaministeeriumi loomise tõttu ühtlustatakse Kliimaministeeriumi tulemusvaldkondade arengukavade süsteemi terviklikult ning 2024. aasta kevadel esitatakse valitsusele ettepanekud ministeeriumide tulemusvaldkondade muutmiseks. Seejärel tehakse ettepanekud ja otsused järgmisteks tegevusteks arengukavade ja programmide kohta. "Millisel hetkel ja mis kujul kaasatakse huvitatud osapooled arengukava KEVAD koostamisse?" Vastus. Toimumas on ministeeriumisisesed arutelud erinevate arengukavade üle võimaliku koondava lahenduse leidmiseks, et kõik Kliimaministeeriumi valdkonnad saaksid arengukava tasemega kaetud. Eesmärk on vältida valdkondade dubleerimist erinevates arengudokumentides. Kliimaministeeriumi valdkondade katmiseks [tehakse] pigem vähem ja kompaktsemaid arengukavasid. Kolmas küsimus: "Millal tutvustatakse KEVAD koostamise vaheetappe ning lõppdokumenti parlamendile?" Vastus. Kliimaministeeriumis uuendatakse arengukavade süsteemi ning uusi arengukavasid planeeritakse ühtse lähenemise alusel. Seetõttu ei pea ma hetkel vajalikuks keskkonnavaldkonna arengukava 2030 kinnitada. Pärast tulemusvaldkondade korrastamist 2024. aasta kevadel selgub,mitu arengukava Kliimaministeeriumi valdkondade katmiseks saab Neljas küsimus: "Millisel hetkel on koalitsioonil plaanis uus KEVAD arengudokument kinnitada?" Vastus. Nagu eelmisele küsimusele sai vastatud, selgub Kliimaministeeriumi strateegilise planeerimise raamistik ja arengukavade koosseis 2024. aasta kevadeks. Seejärel saab hakata kinnitama arengukavasid ja nendega seotud eelnõusid. Viies: "Kas ja kuidas on KEVAD arengudokument käsitlemas laiemalt Eesti 2030. aasta kliima vahe-eesmärke ning 2050. aasta põhieesmärki?" KEVAD käsitleb kliimapoliitika koordineerivat tasandit, kirjeldab Kliimaministeeriumi kui koordineeriva asutuse vaadet ning määrab kesksed poliitikainstrumendid, mis loovad vajalikud eeldused eesmärkide poole liikumiseks. KEVAD seab kliimapoliitikas neli tegevussuunda. Esiteks, lepime kokku erinevate valdkondade panused ja rakendame neid 2030. ja 2035. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks. Teiseks, lõimime kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegilisse planeerimisse kõikidel tasanditel. Kolmandaks, loome kliimaeesmärkide täitmist soodustava keskkonna ja tugiteenused riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele. Neljandaks, tagame usaldusväärsed ilmaandmed ja teenused inimelude ja vara kaitseks erineval tasandil otsuste tegemiseks ning kliimateenuste arendamiseks. KEVAD‑e kliimapoliitika mõõdikud, mida kliimaseadusega minnakse täpsustama sektorite tasandil, on järgnevad.

Suur tänu! Teile on vähemalt üks küsimus. Tõnis Mölder, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Kõigepealt jah, [mis puutub] sellesse viimati viidatud informatsiooni, siis kui on võimalik, võib selle ka kirjalikult edastada.Aga ma tuleksin laiemalt selle juurde. Üks asi on tõesti kliimaseadus, mis on väga laialt ette võetud ja mille aruteludesse on ka parlamendiliikmed kaasatud. Tegemist on seadusega. Olgem ausad, igasse seadusesse ei ole võimalik nii-öelda tervikvaadet ja sellist laia

Minu küsimus ongi see: millal te tulete metsanduse arengukavaga siia suurde saali? Veel kord: tegemist on olulise dokumendiga ja meil ei ole metsanduse arengukava aastast 2020. Aitäh, Aitäh! Tagantpoolt ettepoole tulles: metsanduse arengukava tuleb seejärel, kui me oleme metsandusvaldkonnas teatud seadusemuudatused teinud. Osa seadusemuudatusi me tegelikult oleme keskkonnakomisjonis juba ka tutvustanud. Arupärija noogutab, küllap on kursis. Teiseks, jah, kliimaseadusega me reguleerime – nagu me oleme ka kirjeldanud, täna see kaasamine, töö käib sektoriaalseid eesmärke, mis ja milline see arengumudel saab olema. See tegelikult puudutab sedasama valdkonda ja tuleb sellesama esimese küsimuse juurde. Ma võin selle hea meelega kirjalikult anda, aga ma võin ka siin ette lugeda needsamad kliimapoliitika mõõdikud, mida kliimaseadusega minnakse täpsustama

Kasvuhoonegaaside heide jõupingutuste jagamise määrusega kaetud sektorites oli veidi üle 6000 kilotonni CO2ekvivalenti aastal 2005, sihttase aastaks 2030 on 4700 ja veidi peale kilotonni CO2ekvivalenti.

Sõltub ikka, kuidas laadida. Kui näiteks Kia EV9-d – uus auto, mis välja tuli – laadida tavavõrgust, siis see võtab aega 40 tundi ja 33 minutit.

et seda laadida, ja siis võtab ka üheksa tundi aega. Selles on ikkagi küsimus, et kui need elektriautod kõik lükatakse korraga sinna võrku, siis lihtsalt ei kannata võrk seda välja. Aitäh! No me ilmselt jah räägime siin

Ikkagi ei tulnud minu meelest seda vastust Mart Maastiku küsimusele. Kui Mustamäel üks progressiivne kortermaja lükkab kõik oma elektriautod laadima, siis mis seal tegelikult juhtub, kas seda on nagu

Kui elektriautode laadimishulk kasvab, huvi kasvab, siis tegelikult võib-olla tuleb ka vaadata erinevaid ühendusi üle. Aga see ei ole midagi sellist, mis saaks elektriautode kasutamisele takistuseks. Pigem taristu rajamine on, nagu ma enne kirjeldasin, päris hoogsalt käima minemas. Sinna hulka käivad nii aeglasemad laadimisvõimalused kui ka kiiremad. Ja pigem ühel hetkel näiteks nendessamades magalates

Noh, eks me otsime, ma arvan, seda teed. Täna jah elektrivõrk või elektrivahendid iseenesest sellele kuidagi takistuseks ei ole, mis ei välista, et tulevikus, kui on kuskil see koormus suurem, tuleb ka selleks samme astuda. Aga selleks ju, ma arvan, ühiskond on valmis. Suur tänu, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Lõpetan meie tänase teise päevakorrapunkti käsitlemise. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Riigikogu liikmete Varro Vooglaiu ja Martin Helme 11. mail eelmisel aastal esitatud arupärimine hoonete sundrenoveerimise keskkonnamõju ning kodanike maksevõime kohta. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Varro Vooglaiu. Palun!

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, nüüd on järg nii kaugel, et et oleme jõudnud lõpuks sellele 10. mail, mullu 10. mail esitatud arupärimisele vastamiseni. Nagu juba öeldud, puudutab see hoonete sundrenoveerimise keskkonnamõju ning kodanike maksevõimet. Teatavasti võttis Euroopa Parlament vastu direktiivi, mille järgi peavad elumajad olema 2030. aastaks renoveeritud vähemalt E‑energiaklassi nõudeid arvestades. 2033. aastaks peavad elumajad vastama D‑energiaklassile. Pikemas plaanis peaksid hooned muutuma 2050. aastaks heitevabaks. Direktiivi kohaselt tuleks kümne aasta jooksul Eestis sunniviisiliselt renoveerida hinnanguliselt üle 350 000 elumaja. Sellega seonduvalt oleme esitanud ministrile neli küsimust. Esiteks, millises koguses ning millistest allikatest tuleks Eesti elamufondi renoveerimiseks vajaminevad ehitusmaterjalid ning milline on nende tootmise kumulatiivne keskkonnamõju? Teiseks, millised võrdlevad analüüsid on tehtud, et kõrvutada elamufondi sundrenoveerimisest saadavat keskkonnakasu ning suures koguses ehitusmaterjalide kaevandamise, tootmise ja transpordiga seonduvat keskkonnakahju? Kolmandaks, millised analüüsid on tehtud, et uurida niinimetatud nullenergiahoonete mõju inimeste tervisele ning samuti nendega kaasnevaid ohte potentsiaalsete julgeolekuriskide realiseerumisel, näiteks pikaajaline elektrikatkestus, teades, et nii ventilatsiooni-, kütte- kui ka muud seadmed töötavad elektriga? Ja neljandaks, pidades silmas mitmeid kavandatavaid maksutõuse ja juba praegu koduomanikele langenud raskust pangalaenude tasumisel seonduvalt euribori tõusuga, kuidas hindate kõigi Eesti koduomanike, kaasa arvatud üksi elavate pensionäride ja lastega perede võimet renoveerimiskulusid tasuda? Kas teil on olemas arvutused, millest nähtuks, kui palju on keskmisel lastega perel võimalik igakuiselt sundrenoveerimisega kaasnevaid kulusid tasuda? tasuda? Ja olekski rõõm liikuda edasi ministri vastuste kuulamise juurde. Aitäh teile! Suur tänu! Arupärimisele vastamiseks palun Riigikogu kõnetooli tagasi kliimaminister Kristen Michali. Palun!

ütleme nii, et EKRE vaatest on tegemist sundvaktsineerimisele järgneva sundrenoveerimisega. Sundvaktsineerimist tehti kellegi teise tarvis, oma kodusid oleks vaja ka kellegi teise tarvis korda teha. Aga noh, tundub, et minu manitsus võib olla kui hane selga vesi.Aga vaatame. küsimus: "Millises koguses ja millistest allikatest tuleks Eesti elamufondi renoveerimiseks vajaminevad ehitusmaterjalid ning milline on nende tootmise kumulatiivne keskkonnamõju?" Vastus. Arupärimise – ja ma viitan siin arupärimise sisule ka, mille arupärija ette luges – probleemipüstitus on muidugi ebakorrektne. Väide, et direktiiv on vastu võetud, ei vasta tõele. Euroopa Liidu üleselt on paika pandud lõppeesmärk, et aastaks 2050 peaks meie olemasolev hoonete fond olema renoveeritud. Direktiiviküsimus on omakorda praegu selles, millistes vahe-eesmärkides Euroopa-üleselt kokku suudetakse leppida, et jõuda lõppeesmärgini. See selgub kolmepoolsete kõneluste, triloogide tulemusena Euroopa Parlamendi, [Euroopa] aasta lõpuks. Rekonstrueerimisplaani elluviimisel on mitmeid väljakutseid. Kindlasti üks oluline küsimus on rahastus. Direktiivi jõustamisel peab iga riik otsustama, milliste vahenditega saavutada kõigi hoonete praegusest kolm kuni viis korda suurem iga-aastane rekonstrueerimismaht. Teine suurem väljakutse on see, kuidas ehitusturg suurenevate renoveerimismahtudega kohaneda jõuab. Renoveerimistempo kasv peab olema ühtlane ja järjepidev, et ehitusturg ja omanikud jõuaksid renoveerimise mahu kasvuga kohaneda.

Küsimus number kaks: "Millised võrdlevad analüüsid on tehtud, et kõrvutada elamufondi sundrenoveerimisest saadavat keskkonnakasu ning suures koguses ehitusmaterjalide kaevandamise, tootmise ja transpordiga seonduvad keskkonnakahju?" Taas kordan, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis käivitati 2028. aastani vältav teadus- ja arendusprogramm LIFE IP BuildEST, et renoveerimismaraton käima saada. Programmi uurimisesemeks on muu hulgas ehitusmaterjalide ja toodete korduvkasutus ning CO2heite ja keskkonnahoiuga seonduvad teemad. Küsimus number kolm: "Millised analüüsid on tehtud, et uurida nn nullenergiahoonete mõju inimeste tervisele ning samuti nendega kaasnevaid ohte potentsiaalsete julgeoleku riskide realiseerumisel [---], teades et nii ventilatsiooni-, kütte- kui ka muud seadmed töötavad elektriga?" Vastus. Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia lähtub muu hulgas põhimõttest tagada elu- ja töökeskkonna kvaliteet, sealhulgas kodude ja töökohtade tervislik sisekliima ja juurdepääsetavus ning terviklahendustega kvaliteetne avalik ruum. Strateegia tegevuste elluviimise eelduseks on nende käsitlemine riigi strateegilise planeerimise eelarveprotsessides ning sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite optimaalne kasutamine. Korterelamute rekonstrueerimise toetusmeetme tingimustes on sätestatud nõue, mille mille kohaselt tuleb hoone elektrisüsteemi rekonstrueerimisel ühtlasi tagada soojussõlme ümberlülitamise võimalus välisele elektritoitele. Juhul kui elekter läheb ära, aga kaugkütte tsirkulatsioon toimib, on võimalik näiteks elektrigeneraatoriga ka korterelamu soojusvaheti töös hoida ja kaugküttesoojust korterelamusse jagada. Hoone elektrikasutust on võimalik kompenseerida päikesepaneelide paigaldusega, mille kaudu energiasõltumatust ja energiavarustuse kindlust tõsta. Küsimus number neli: "Pidades silmas mitmeid kavandatavaid maksutõuse ja juba praegu koduomanikele langenud raskust pangalaenude tasumisel seonduvalt euribori tõusuga, kuidas hindate kõigi Eesti koduomanike [---] võimet renoveerimiskulude tasumisel? Kas Teil on olemas arvutused, millest nähtuks, kui palju on keskmisel lastega perel võimalik igakuiselt sundrenoveerimisega kaasnevaid kulusid tasuda?" Vastus. Rekonstrueerimistoetus ei mõjuta oluliselt elanike võrdseid võimalusi ega soodusta oluliselt mõnda elanike gruppi võrreldes teistega. Mõju on olemas, kui rekonstrueerimistööde elluviimisel parandatakse ka elamute ligipääsetavust. See loob puuetega inimestele soodsamad tingimused hoonetesse ligipääsemisel. "Energiaostu riskirühm" ja "energiaostuvõimetus" on defineeritud energiamajanduse korralduse seaduses ja käitumisjuhis on sotsiaalhoolekande seaduses. See tähendab, et korterelamu renoveerimiseks võetud laenu teenindamise raskuste või võimatuse korral tuleb taotleda kohaliku omavalitsuse üksusest toimetulekutoetust. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka muid eluasemekulusid, näiteks eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakset koos intressi- ja kindlustusmaksega. Nii et neile, kes ei ole suutelised rekonstrueerimist läbi viima, on olemas riiklikud rekonstrueerimistoetused pluss toimetulekutoetus. Aitäh! Suur tänu! Teile on ka mitmeid küsimusi. Esimesena küsib Martin Helme. Palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! Minu meelest oli vale alustada jutuga sellest, et meil ei olnud sundvaktsineerimist ja ei ole sundsoojustamist. Oli sundvaktsineerimine, kohtud on otsustanud. Ja see, mis toimub näiteks Euroopa Liidu asjade komisjonis, no selgelt rong sõidab kohustused tulevad ja koormised samuti. Nii et selles mõttes ei ole kuidagi võimalik väita, et see on kõik jälle mingisugune väljamõeldis.Minu meelest on siin õige mitu muret. Üks mure on see, et tegelikult on see majanduslikult koormav. Ma ise elan kortermajas, kus tehti soojustamine ära selle jutuga, et siis lähevad arved väiksemaks, aga näe, tuli energiakriis ja arved läksid suuremaks, ja siis tuli intressitõus ja arved läksid veel suuremaks. Nii et saime jubeda tünga. Oleks võinud vanas majas edasi olla, kütta natuke rohkem ja oleks ikka odavamalt välja tulnud.Ma küsin. Mul on muidugi kahju, et neid arvutusi teil tegelikult ei olegi – neid, mida me küsisime, need kuskilt välja ei tulnud. Aga miks ei lasta sellel asjal turumajanduslikult toimida? Kui inimesed leiavad, et nad tahavad vähem maksta, siis nad teevad seda, kui nad leiavad, et see aitab, aga kui nad arvutavad välja, et odavam on 40 aastat järjest maksta natuke suuremat arvet kui seda suurt renoveerimiskulu, siis teevad niipidi. Aitäh! No arvutused muidugi on olemas iga projekti kohta, nii et nendega võite tutvuda, kui soovi on. Seda esiteks. Teiseks, renoveerimise puhul me räägime ikkagi sellest, et lisaks emotsionaalsele väärtusele, mis igaühel koduga on, on igaühel võimalik oma kulusid paremini juhtida. Minu Minu isiklik arvamus loomulikult on, et ajas see renoveerimise võime ja oskus Eesti riigis paraneb. Kui me võtame renoveerimist kokku, siis tõepoolest sellel aastal me oleme riigina ja eelarves ette näinud 160 miljonit aastaks 2030. Sinnamaani on meil avalikke vahendeid planeeritud – kõigele veel ei ole katteallikaid, riigi eelarvestrateegia koostamine käib – 1,1 miljardit, sinna otsa 2,5 miljardit kokku omafinantseeringuga. Ja kui me vaatame hoonete mahtu, mis sellest tuleks ära renoveerida, siis see on umbes 14 000 hoonet. Selle raha eest, ma nii umbes ütlen, saab 2500 hoonet ära renoveerida. Meil tegelikult seda tööd jätkub väga palju ja huvi selle vastu on päris kõrge.Mida meie riigina saame teha ja millega me tegeleme? Nagu ma mainisin, rahastus peab olema püsiv, et oleks võimalik renoveerimisega tegeleda, et suurtel ettevõtetel tekiks selline renoveerimisliin. Teiseks, kindlasti teha selline renoveerimine, mis annaks – kui te kurdate oma kortermaja üle, siis see võib olla mõistetav, ma ei tea konkreetset juhtumit

kuidagi poliitiliselt teie maailmavaatega või ma isegi ei tea, millega täpselt ei klapi, eks, aga see tegelikult ikkagi annab inimestele võimaluse oma kulusid paremini juhtida, kasvatab vara väärtust ning samamoodi on positiivne nii kliimale kui ka annab võimaluse energia suurt kasutust, tootmist ja tarbimist paremini juhtida. Nii et see on nüüd küll see koht, kus inimeste rahaline kasu käib oma vara väärtuse, igapäevaelu ja kliimapoliitikaga üsna käsikäes. Lisaks veel, arvestades majanduse keerulisemat olukorda ja ehitussektori keerulisemat olukorda, on see päris oluline arvestatav tegevus ja töö ka ehitussektorile. Ja Ja kui te küsite mingi konkreetse projekti arvutuse kohta, siis iga projekti kohta loomulikult tehakse arvutused ja [antakse] hinnang, nii et see kõik on olemas. Rain Epler, palun!

Muu hulgas on hinnatud ka mõju riigi sisemajanduse kogutoodangule. Nende hinnangul mõju on negatiivne: 2% võrra vähendab sisemajanduse kogutoodangut ja see mõju jääb kestma kuni aastani 2050. Minu küsimus on: kas Eestis ka selline majanduslik analüüs on tehtud nii riikliku mõju mõttes kui ka näiteks kodude kättesaadavuse mõttes? See on siis jah/ei vastusega. Kui on, siis kas te lühidalt saaksite selle tulemusi tutvustada? Aitäh, Majanduslik mõju muidugi on positiivne, nagu ma enne kirjeldasin. Esiteks suurendab see vara väärtust, teiseks annab võimaluse oma kulusid juhtida, kolmandaks annab sektorile tööd ja neljandaks aitab juhtida ka energiatarvet võrkude võrkude optimeerimise mõttes. Nii et kodude kättesaadavus ja kinnisvarahindade kõikumine toimub sellest sõltumata. Kui vara on paremas korras, on need eelnevad positiivsed mõjurid olemas. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Ma pean ütlema, et teie vastuste alguses selline teatud ironiseeriv märkus selle kohta, nagu oleks kohatu rääkida siin sundrenoveerimisest, nagu oleks kohatu rääkida ka sundvaktsineerimisest, oleks võinud jääda olemata. Küsimus ei ole ju ainult selles, et see on meie seisukoht. Ka Tallinna Halduskohus on öelnud: "Kuivõrd piirangute seadmise tegelik eesmärk on inimeste vaktsineerimisele survestamine, siis ei saa olla vaidlust selles, et tegemist on kaudse vaktsineerimiskohustuse sisseseadmisega. Kuna sellise kohustuse täitmata jätmine toob isikule kaasa olulised reaalsed tagajärjed (nt väljaarvamine sotsiaalsest elust, töökohakaotus), siis võib seda nimetada ka sundvaktsineerimiseks Ja selle pinnalt ma küsingi teie käest nüüd seda. Kas ma saan õigesti aru, et see plaan, mida Euroopa Liit üritab nüüd kehtestada, ei näe ette seda, et inimestele kaasnevad mingisugused sanktsioonid sellega, kui nad ütlevad, et suur tänu teile soovituse eest, aga meie ei soovi oma kinnisvara hakata vastavalt teie ettekirjutustele soojustama? Või on see ikkagi mingitpidi kohustuslik? Aitäh! Te ütlesite, et ma olin irooniline. Ma olin isegi pigem heatahtlik, ma arvan, hea küsija. Minu meelest on vaktsineerimine viis hoida enda ja võib-olla ka oma lähedaste tervist, aga siin me jääme eriarvamusele. Renoveerimine on võimalus oma vara kulusid paremini juhtida, selle vara väärtust kasvatada, [tekitada] tööd, aidata sektorit, mis on võib-olla raskustes, ja energiat mõistlikult kasutades teha ka mõistlikku kliimapoliitikat. Siin meie vaated ei pea kattuma. Mina kirjeldan seda, mida mina näen, teie küsite seda, mida teie arvate. Ja kui te küsite sanktsioonide kohta, siis minu meelest on kõige mõjusam seda on ka inimestelt küsitlustes küsitud, et mis on kõige mõjusam mõjur, miks inimesed teevad neid erinevaid otsuseid – loomulikult võime oma kulutusi juhtida, ehk rahaline mõju. Mart Helme, palun! Aitäh! Kõigepealt ei vastanud puldis olev isik Varro Vooglaiu küsimusele ja teiseks ei ole tema asi anda küsijate maailmavaatele mingeid hinnanguid. Meie maailmavaated ei kattu teie omaga tõepoolest, sellepärast me olemegi teistsugune fraktsioon ja teistsugune erakond. ja teistsugune erakond. Ma tuletan meelde, teie olete aktsepteerinud seda, et ühiskond, kus me praegu elame, muutub järjest vähem vabaks, ja see on meie suur erinevus maailmavaates, aga vabas ühiskonnas inimesed otsustavad ise, millal nad teevad kulutusi, millele nad teevad kulutusi ja kas nad peavad vajalikuks teha neid kulutusi. Riigi ja valitsusena peaksite te praegu mõtlema võib-olla hoopiski amortiseerunud kinnisvara lammutamisele ja inimestele uue parema kinnisvara ehitamisele munitsipaalkorterite näol, paljude muude variantide näol, aga mitte suruma inimestele peale vägisi seda, et nad peavad oma eluasemed renoveerima, kui see neile ka üle jõu käib. Ja ma ütlen teile: saage 80‑aastaseks ja renoveerige siis oma maja. Te ei tea, kui kaua te elate, renoveerige siis oma viimaste pensioniveeringute eest. Tulge mõistusele! Aitäh! Kui miski siin küsimust meenutas, siis see, kas peaks ehitama munitsipaalmaju ja riiklikku elamufondi. Veel kord, munitsipaal- ja manööverelamispinnad on ikkagi sellisteks juhtumiteks, kus tegemist on hädalistega seadusest tulenevalt sotsiaalhoolekandes. Mitte miski ei takista teil poliitiliselt munitsipaalelamuehituse programmi eest rohkem seista, seda meie ei takista. Renoveerimise ja eluasemekulude juhtimise energiatõhusamaks muutmiseks, parema kliima juhtimiseks, väärtuse suurendamiseks kodanikele on ju avalikus sektoris päris suured rahalised võimalused.

Sellest arupärimisest nähtub, et võttes aluseks Euroopa Parlamendi direktiivi, peavad elumajad olema 2030. aastaks renoveeritud vähemalt E-energiaklassi nõuete kohaselt ja 2033. aastaks peavad elumajad vastama D‑energiaklassile. Aga mind huvitab see. [Mis juhtuks,] kui mingisugune protsent elanikkonnast, kelle kohta see direktiiv kehtib, näiteks 40%, ütleks, et ei, me ei kavatsegi renoveerida?

kui nüüd välja arvata nii-öelda mõjutamise vahendid suulises vormis, siis milliseid meetmeid kavatsetaks nende protestijate vastu rakendada? Aitäh, Aitäh! Esiteks, nagu ma teie kolleegile Varro Vooglaiule juba vastasin ja teistele arupärijatele, see, et see direktiiv on vastu võetud, ei vasta tõele. Euroopa Liidus on paika pandud lõppeesmärk

Kui teil on ettekujutus, et on tohutud protestid hoonete renoveerimise vastu – tunnistan, pole kohanud seda, aga pole ka sanktsioone selle koha pealt. Inimeste enda huvi on enda vara väärtuse kasvatamine, oma kodu korrashoidmine ja võib-olla mõistlikum energiatarbe juhtimine. Üldiselt arukad inimesed seda teevad.Nagu ma ka kirjeldasin, meil on avalikust sektorist päris suur hulk raha [sellesse] minemas: see aasta on 160 miljonit,

ma ütleksin seda kõike kokku võttes, et ma arvan, et te olete üsna valel teel, sest Eesti inimesed oskavad arukalt raha lugeda, oma kodu korras hoida ja renoveerimine tegelikult panustab sellesse. Aitäh! kohta on? Aitäh, juhataja! Lugupeetud ettekandja! Räägite nagu põline sotsiaaldemokraat. Te võiksite ka nagu Tanel Kiik endale selle punase roosi kohe rinda panna. Sundimine, sundimine, sundimine – ehtne vaba majandus, ehtne vabaduste promo. No ei ole Reformierakonna kunagisest vabadusejutust lihtsalt jälgegi. Mõelge selle peale, kas teie valijad seda käteväänamist üldse hindavad. Vaadake, käteväänamine läheb väidetavalt nii kaugele, et just see sanktsioon, millest te rääkisite, mida justkui ei ole, meie europarlamendi saadikud kinnitavad, et veel kevadel oli see teema seal sees, ehk ehk öeldi, et hakkab kehtima eriti karm kohustus, et renoveerimata kinnisvara ei tohi isegi välja üürida. Sel juhul on see lausa põhiseadusvastane omandipiirang. Mis andmed teil selle kohta on? Aitäh! Vabaduse üle me võime siin ohtralt debatti pidada. Vabadus

planeedi hoidmine ja energeetikas ressursside mõistlik kasutamine. Kui see käib käsikäes inimese vara paremaks muutmisega, majanduse arenguga ja aruka kliimapoliitikaga, siis ma julgen arvata, et see on liberaalse parempoolse ja rahvusliku joonega erakonna plaanidega igati kooskõlas. Seda esiteks.Teiseks, nagu te ütlesite, et teie saadikutel – ma ei tea, mis see mitmuses teie saadikud seal on,

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Vat peamegi siin siis vabaduse üle debatti, tõepoolest. Ütlesite, et sundi ei ole, on kaudne renoveerimiskohustus. Aga mis vahet seal on? Igaühel on võimalus renoveerimisel kulusid paremini juhtida. On või? See, et peab võtma suured renoveerimislaenud, mismoodi see siis Sul on see kohustus, see valik ju ei kehti. Ja me ju teame, et kui sa seda kõike lõpuks ei tee, seda kaudset renoveerimiskohustust ei täida, siis pangad ei tohi enam laenu anda, kindlustusseltsid ei kindlusta,neid hooneid, millele ei tehta midagi,ei saa enam osta ega müüa. Need piirangud eraomandi käsutamisel juba ju kehtivad. ju kehtivad. Energiaaudit meil juba ju kehtib, eks ole. Peame siis seda vabaduse debatti. See ei ole enam vabadus. Ja et miski meenutaks küsimust: kuidas saab vaba inimene vabal maal juhtida oma kulusid, kui tal ei ole võimalust enam ise otsustada, millal, kuidas ja kui palju ta midagi teeb oma eraomandi juures? Aitäh! Vaba inimene üldiselt on oma eraomandi kasutamisel Eesti riigis, mis on üldiselt minu meelest siiski vabariik – ma ei tea, milline on teie nägemus –, täiesti vaba täpselt nende piirideni, mis on ühiskondlikult kitsendatud või määratud teiste vabaduse kaitseks. See ei peaks teile üllatus olema. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister!

Ma ei oska öelda, mis see renoveerimine on, sest ma vaatasin ehitusseadustikku, seal pole sellist sõna nagu renoveerimine. Ainuke koht, kus on, on muinsuskaitseseaduses, teistest seadustest ma ei leidnud. Kui ma eksin, siis andke palun teada. Aga selles suhtes, et kui nüüd 2030 peab olema E-energia oma ja maja näiteks on juba E-energiamärgisega, siis kas ta nüüd peab hakkama ikkagi ennast D-le üle viima? Ja kui ta viib ennast D-le üle, kas ta siis peab 2050-ndaks viima üle A‑energiale?

Aitäh! Ma siiski juhin tähelepanu, et renoveerimise eesmärk, mille lahtiseletus võib-olla lihtsamalt on ikkagi majade-, kodude-, hoonetefondi kordategemine, energiakasutuse, ventilatsiooni, mis iganes asjaolude paremaks muutmine, on nii-öelda hoonetefondi puhul minu meelest pidev areng. Ka Ka täna ehitatavad majad on energiakasutuse poolest ju oluliselt kvaliteetsemad, kui aastaid tagasi ehitatud. Materjalid muutuvad, tehnoloogiad muutuvad, oskused muutuvad. Võib-olla vanasti oli maja kvaliteedimärgiks puhta vuugiga laotud tellis, aga tänapäeval siiski on sellest palju enamat. On võimalik palju selles majas juba kaugteel juhtida, etteplaneeritult, energiakasutus on targem. See kõik on elukvaliteedi mõttes oluliselt muutunud. Mis on 30 aasta pärast, 50 aasta pärast, me ette ei tea. Aga ma küll ei asuks sellele teele, et ütleks, et tühja sellest progressist, me ei tee oma kodusid korda, sellepärast et selle vastu protestida. Mulle jääb, jah, veidi segaseks, mille vastu te protesteerite, sest hooneid renoveerib Eestis väga palju inimesi, selleks läheb päris palju avalikku raha, nagu kirjeldatud ka regionaalsete erisustega, ja iga korteriühistu, iga hoone omanik saab ise valida, kas ta teeb oma koduhoone kvaliteetsemaks.

Ja me teame kõik, mis on juhtunud energiakandjate hindadega, mis on siin viimastel talvedel olnud. Iseenesest inimeste mure on täiesti põhjendatud, seda kuidagi alavääristada või pisendada ei ole korrektne.

Aitäh! Renoveerimisel see küsimus, mis puudutab hinda, laenu, selle tasuvust, ma just väga rõhutatult ütlen seda, et et renoveerimiseks sellepärast, et muuta Eesti inimeste kodud ja hoonetefond paremaks, lisaks emotsionaalsele väärtusele tõsta selle vara väärtust, aidata kulusid juhtida, energiatarvet juhtida, ühiskondlikult laiem kasu ehitussektorile ja ka energeetikavaldkonnas ühiskonnale laiemalt, et neid kõrgeid energiatippe maha lõigata, lõigata, me ju paneme väga palju avalikku raha. Sellepärast ma seda kirjeldan. Mitte sellepärast, et tore on neid numbreid siin kirjeldada, vaid sellepärast, et me oleme ühiskonnana koos otsustanud, et me panustame hoonete kordategemisse, kodude kordategemisse päris palju raha üheskoos.

Nii vähe pead sa ise panustama, et sinu hoone, sinu kodu korteriühistu saaks korda teha.Vastus sellele, justkui riik ei mõistaks muret. Ma ütleksin, vastupidi: riik on pannud sellesse valdkonda rohkem raha kui paljudesse teistesse, see on üks suuremaid avaliku sektori valdkondi, kuhu me raha paneme. Seda esiteks. Teiseks, kas me teadlastega koostööd teeme? Muidugi.

kes ei ole suutelised renoveerimist läbi viima, on olemas rekonstrueerimistoetused; igaühel on võimalus oma kulusid juhtida ja sättida. Ma ei tea, kas te teate seda, et inimesed on võtnud pangalaenu selleks, et oma kodu soetada. Nüüd on need pangalaenud seoses euribori tõusuga nii suureks läinud, et on probleeme nende tasumisega. Inimesed mõtlevad sellele, et nad oleks võimelised sööki endale laua peale ostma ja hädapäraseid riideid endale ostma, aga teie räägite ulmelist juttu sellest õnnelikust Eestist, kus raha nagu ei olekski mujale panna ja kõige suurem mure on, kuidas suurt maja hakata renoveerima. Rääkige, kuidas te mõtlete, et see 500-eurose palgaga inimene lisaraha leiab selle mõttetu asja jaoks. Tänan, Aitäh! Mulle see teie nii-öelda maailmapilt joonistub üsna selgelt välja. Teie arvates oma kulude juhtimises ja kodu kordategemises on midagi niisugust vägivaldset, ebameeldivat ja vastumeelset. Mina olen samamoodi kodulaenu võtnud. Maksan seda aastani 2036, kui ma õigesti mäletan. Jah, intress kasvab, samamoodi tuleb oma kulusid pidevalt üle vaadata. Ka kodus kommunaalkulude, nii kütte- kui energiakulude peale kuluv raha tuleb üle vaadata. Ütleme nii, et kodu kordategemine ja selleks kuluva raha parem juhtimine on kindlasti teretulnud sääst, ma arvan, väga paljudele. minu meelest te asetute pigem sellele teele ette, kus inimesed on sõltumatud, nad saavad oma kulusid paremini juhtida ja seetõttu paremini majanduslikult toime [tulla] ega pea jääma nägema maailma selliste mustade prillide läbi, nagu see siitkaudu tundub paistvat.

olemas ülevaade sellest, milline on reaalse omaniku arvamus selles küsimuses ja tema võimekus neid renoveerimisi ellu viia? Aitäh, Aitäh! Ma arvan, et kõige parem ülevaate sellest annavad renoveerimistoetuste, küttesüsteemide, energialahenduste muutmise konkursid. Lihtsalt ma toon mõne näite. See ahjutoetus või kuidas seda nimetati, kohtküttetoetus jooksis küll mitte meie haldusalasse, aga IT-lahenduste, teises haldusalas üsna kiiresti umbe ja nüüd tuleb uuesti see voor. Huvi on väga kõrge. Renoveerimise vastu ilmselt on etapiti mõnes kohas, mõnes piirkonnas huvi kõrgem, teises võtab rohkem aega. Aga reaalne huvi selle vastu on päris kõrge. Küsitakse, millal, milliseid võimalusi saab kasutada selleks, et oma kodu energia ja kliima mõttes teha paremaks. paremaks. Nii et see on täiesti reaalne mõõt sellest. Ülikoolidega on koostöö, erinevate huvikaitseorganisatsioonidega on koostöö. Kui kellelgi on argumenteeritud ettepanekuid, sisendeid, siis me kindlasti kuulame, vastavalt neile teeme paremini. Aitäh, Aitäh, lugupeetud minister! Rohkem küsimusi teile ei ole. Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun Riigikogu kõnetooli Martin Helme. Palun! palub lisaaega.) Kolm minutit lisaaega, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea minister! No jõudsime üpris lähedale sellele lausele, et minu vanemad ei vaja toetust. Minister ka ütles, et tema tuleb välja oma kulude juhtimisega, kui ta renoveerib oma kodu.

teha kulutusi oma elamises oma mingisugustest ideoloogilistest kiiksudest lähtuvalt ja et riik kehtestab meil selget käsumajandust. Ausalt öeldes hakkavad sellised judinad selga mööda jooksma, kui kui valitsuse esindaja räägib sellest, kuidas me oleme koos kokku leppinud või koos otsustanud, et inimesed peavad oma kodud korda tegema. Ei ole! See on Brüsselist tulnud korraldus, see on Brüsselist veerema pandud rong. Meie ei ole siin midagi koos otsustanud. Mina olen pikka aega korterites elanud, korteriühistu korteriühistu juhatuses istunud ja üldiselt suhteliselt korralikult käinud ka üldkoosolekutel, kus koos otsustatakse. Ma võin rääkida väikse lookese oma korterist, kuhu tehti koos otsus teha korralik renoveerimine. Selleks, et saada KredExilt raha, võeti vastav energiaklass ette, tehti sundventilatsioonid. Kõigil, kellel juba olid pakettaknad, rebiti need eest ära, pandi uued. Kõik, kogu kupatus. Ja lubadus oli selline, et sealtmaalt edasi hakkab olema remondifond palju suurem, aga selle eest küttearve palju väiksem. Aga mis on reaalsus? Reaalsus on see, et siis tuli energiahindade tõus ja juba ei klappinud arvutus, juba olid arved suuremad. Ja siis tuli intressitõus ja läks veel suuremaks see arve. Nii et noh, vastu pükse saime. Need otsused tehti kolm, neli aastat tagasi. Nüüd, tõesti tahaks nagu üle käia selle, mida Anti Poolamets enne ütles. Kunagi ammu, hallidel aegadel, siis, kui Reformierakond turumajandust uskus ja 10 miljonit dollarit paigutati ka tulu teenimise eesmärgil Eesti Pangast ära, võis Reformierakond käia ringi ja rääkida, et tema on majanduslikult mõtlev ja liberaalne erakond. Aga ammu enam ei ole. Ammu enam ei ole! Plaanimajandus, sunnime, anname kvoote. Täpselt selline erakond on. Vabadusest võimegi jääda rääkima, meile see sobib, meie oleme vabaduse poolel. Meie oleme selle poolel, et inimesed oma omandit saavad ise kasutada, selles omandis ise otsustada, mida nad tahavad teha või ei taha teha, kas nad tahavad teha ja millal nad tahavad teha. Me võime tuua näiteid küll ja küll. Me ei saanud ministrilt tegelikult mitte ühtegi ligilähedast arvutust selle kohta või ei saanud isegi vastust selle kohta, kas on tehtud arvutusi, millal need asjad ära hakkavad tasuma või kas nad üldse ära hakkavad tasuma. Me teame Briti näidet. Suurbritannias samamoodi – nemad on veel entusiastlikumad rohepöörajad kui Reformierakond anti inimestele korraldus hakata majasid sundrenoveerima. Tulemus oli see, et kuigi esimestel aastatel inimeste kodude energiakulu pisut vähenes,

suure maailmapäästmise jutuga kümnete tuhandete suurune kulu. Jutt kulude juhtimisest on tülgastav. See on lihtsalt tülgastav. Ei ole poliitikute ega ametnike ega üldse mingisuguste maailmaparandajate asi otsustada minu kulude juhtimise üle. See ongi see vabaduse koht, Kristen. See ongi see vabaduse koht! Ma ise otsustan oma kulude üle. Ja millest me räägime? Eestis elab 90 000 üksi elavat pensionäri, kelle kulude juhtimine seisneb selles, et viimane nädal aega [enne pensionipäeva] nad põhimõtteliselt ei söö. See on nende kulude juhtimine. Ja nüüd tullakse meile ütlema: aga mis teil viga on, et te ei taha teha ära mõne tuhande eurost väikest sihukest remondikest, mida riik käsib teha? No see ongi see viga, et seda raha neil kunagi ei ole enam. Eestis elab, ma ei tea, mingisugune 200 000 inimest suhtelises vaesuses, noored pered, kellel on niigi suured pangalaenud-liisingud kaelas. Aga siis tuleb riik ja ütleb, et selle sinu kodu, mida sa oled hoole, armastuse ja vaevaga teinud, meie teeme nüüd korda. Meie teeme selle korda! Kõigepealt lõhu ahi välja ja siis me teeme sinna veel terve hulga asju, aga sinule jäävad arved. Aga ära muretse, me võtsime sult maksudega raha makse muidugi pidime tõstma, midagi teha ei olnud, muidu ei tule riik välja – ja selle maksuraha suuname KredExi ja ma ei tea mis teiste meetmete kaudu kuskile toetuseks, et see kordategemine oleks sulle võib-olla 20–30% odavam, aga selle ülejäänud 70–80% pead sa ikka ise maksma. Ja tegelikult selle esimese 20–30% maksid sa maksid sa maksudega juba enne ära. See ongi ju kommunism. Ja muide, mis puudutab sundimist. Euroopa plaan, mida ei ole veel lõplikult lukku löödud – me võime olla peaaegu alati kindlad, et igasugused plaanid, mis Euroopas ringlevad, viimasel hetkel lähevad alati hullemaks alati hullemaks –, on praegu selline, et teatud suurusega, korterite arvuga või ruutmeetritega hooned ja avalikud hooned … Muide, avalikud hooned – seal ei ole mingit eraomandit, [seda,] kes selle kinni maksab, seal on jälle maksumaksja. Kui sa tahad koole, lasteaedasid, ministeeriumihooneid teha, nii-öelda korda teha, siis selle maksab kõik maksumaksja kinni. Ruumi maksutõusudeks on veel, sõbrad! On! Inimesed veel ei poo ennast nurga taga üles, sest kõik raha on ära võetud. Aga seal on ka meetmed juba sisse heietatud, et kui ikkagi eramajad, väiksemad majad või korterid ei tee ennast korda, nii nagu riik ja ametnikud käsivad, siis ei saa enam laenu, pangad ei anna enam. korter roheline ei ole või [korterit] rohelisse majasse ei osta, siis sa laenu enam ei saa või kui saad, siis maksad palju rohkem. Kindlustused ei kindlusta enam. Üürida ei saa enam, üürilepinguid teha ei saa. Ärge rääkige mulle siin mingit juttu sellest, et sundi ei ole, et siin jälle mingisugused fooliummütsikesega inimesed undavad, kuidas kuskil on kurjad, pahad sisalikuinimesed, kes tahavad teilt raha ära võtta. Ei ole kurjad, pahad sisalikuinimesed, ei ole fooliummütsikesega. Need on jutud, mida te kõik ise räägite koridorides, ministeeriumis ja Euroopa Liidu asjade komisjonis, Brüsselis täiesti avalikult räägiti. Kui keegi satub vaatama Maailma Majandusfoorumi debatte, siis seal räägitakse veel tükk kraad kangemat juttu. Nii et loomulikult on sund. Loomulikult on sund, loomulikult on kommunism. Selle vastu võitlemegi. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Varro Vooglaiu. Palun!

… Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Austatud minister! Tõepoolest, nagu me täna oleme siin näinud, ikkagi järjekordne näide on meie ees, millest nähtub, et Euroopa Liit võtab üha rohkem selliseid totalitaarseid vorme, mis on meile tuntud juba Nõukogude Liidu ajast. Põhiprobleem on siin ju ilmselgelt seesama asjaolu, millele on juba korduvalt tähelepanu juhitud, et kõik need jutud sellest, kuidas ikkagi on parem oma kulutusi reguleerida ja nii edasi, on vastuolus ühe väga lihtsa printsiibiga: inimestele peaks jääma vabadus ise otsustada selle üle, kuidas oma vara kasutada. Nii lihtne printsiip. Tõepoolest olid ju ajad, mil Reformierakond käis ennast välja vaba ühiskonna eestseisjana, liberaalse maailmavaate eestseisjana. Aga kuhu see nüüd siis kõik jäänud on? Miks ei peaks inimesed saama ise otsustada selle üle, kuidas kasutada omaenda vara? Inimesed on ise ehitanud endale maja, võib-olla pärinud oma vanematelt maja, ja nüüd järsku riik tuleb ütlema: te ei saa seda maja müüa, te ei saa seda maja rentida, te ei saa seda maja kindlustada, kui te ei hakka seda maja sellisel viisil renoveerima, nagu meie käsime. Ehk Euroopa Liidu ettekirjutustest lähtuvalt. No kuulge! See on karjuvas vastuolus vaba ühiskonna põhimõtetega. Kas inimesed on siis peremehed omaenda kodus või ei ole? Saavad nad ise otsustada omaenda vara kasutamise üle või ei saa? No paistab, et ongi taganetud sellest põhimõttest. Ei saagi. Ja ka selle kodualuse maa maksu kehtestamise plaani puhul, mida valitsus on järjekordselt läbi surumas, räägime sellestsamast mentaliteedist: ei, see ei olegi teie kodu tegelikult. See on mingisugune kinnisvaraühik, mida te saate kasutada meie kehtestatud tingimustel, aga teie ei otsusta selle üle, kuidas oma vara kasutada. Selles mõttes oli muidugi väga tähelepanuväärne, et minister ise tõi selle paralleeli siia sisse. Kui mina arupärimist tutvustades rääkisin sundrenoveerimisest, siis ta ütles, et see on sama kohatu kui see jutt, mida te rääkisite siin koroonadiktatuuri ajal sundvaktsineerimisest. Ei, see on täpselt sama kohane, just nimelt. Suur tänu teile sellele paralleelile osutamise eest! Endal tõtt-öelda oligi paraku meelest lipsanud, et sellel võiks peatuda. Aga see on täpselt sama asi. Kui sundrenoveerimise puhul inimesed ei saa ise otsustada selle üle, kuidas kasutada omaenda vara, siis sundvaktsineerimise puhul inimesed ei saa ise otsustada selle üle, mida lasta või mitte lasta süstida enda kehasse. Ei saa otsustada selle üle – nii intiimse, nii olulise asja üle. Ja muuseas, te ütlesite, et meie kasutame terminit "sundrenoveerimine". Vaadake Postimehe 14. märtsi 2023 juhtkirja – ka nemad kasutavad täpselt sama terminit, sellepärast et see on igati kohane.

ajal oli tõepoolest tegemist sundvaktsineerimisega, oli tegemist totalitaarse kohustuse kehtestamisega, mida ei ole kohatu nimetada sundvaktsineerimiseks, sest eesti keeles on sõnal "sund" ka vältimatu kohustuse tähendus. Ja siin me näeme ju täpselt samasugust olukorda: kui mul ei ole võimalik vältida kohustust hakata omaenda maja vastavalt riigi ettekirjutustele renoveerima, siis ongi kehtestatud renoveerimiskohustus, mida võib nimetada ka renoveerimissunniks, sest mul ei ole alternatiivi, ma pean seda Hakata seda kõike ilustama mingisuguste juttudega sellest, et tegelikult riik aitab niimoodi inimestel oma kulutusi juhtida – noh, see on lihtsalt jabur, eriti pidades silmas seda, millele juba kolleeg Martin Helme osutas: väga paljudel inimestel ei ole raha endale süüa osta, lastele süüa osta ega nende huviringide eest maksta. Ja siis on nagu tõesti mõtlemapanev, kas valitsuse liikmed elavad mingis paralleelreaalsuses, kus nad kujutavad ette, et inimestel on iga kuu mingid tohutud ülejäägid, tohutud säästud, mida võib hakata kasutama selleks, et selliseid suuri kulutusi

mida on vaja sundrenoveerimise elluviimiseks, ning milline on nende tootmise kumulatiivne keskkonnamõju. Mina ei kuulnud sellele sisulist vastust. Teine küsimus oli: millised võrdlevad analüüsid on tehtud, et kõrvutada elamufondi sundrenoveerimisest saadavat keskkonnakasu ning suures koguses ehitusmaterjalide kaevandamise, tootmise ja transpordiga seonduvat keskkonnakahju? Ei kuulnud sisulist vastust sellele küsimusele.Kolmas küsimus puudutas seda, millised analüüsid on tehtud, et uurida niinimetatud nullenergiahoonete mõju inimeste tervisele ning samuti nendega kaasnevaid ohte potentsiaalsete julgeolekuriskide realiseerumisel, näiteks pikaajaline elektrikatkestus, teades, et nii ventilatsiooni-, kütte- kui ka muud seadmed töötavad elektriga. No mõned sõnad seal olid – et kui inimesed paigaldavad omale rohkem päikesepaneele, küll see siis aitab neil natuke seda energiasõltumatust suurendada. Aga sisulist vastust sellele väga tõsisele küsimusele, mis seondub selle reaalsusega, et kui inimeste kodu kütmine on kõik seotud elektriga, siis elektrikatkestuse tingimustes jäävad nad külma kätte, mina ei kuulnud.Ei

palgapäevast palgapäevani. Nii et ma usun, et kui inimesed vaatavad selle arupärimise videosalvestust, siis nad näevad, et tõesti see pilt, mis meile vastu vaatab, on ikka päris inetu. Tõesti, päev-päevalt näeme üha rohkem, kuidas Euroopa Liidu pealesurutav ideoloogiline programm tähendab lihtsalt vaba ühiskonna ideaali kõrvaleheitmist. Meie sellega nõus ei ole. Tänan tähelepanu eest! Aitäh! Mart Helme, palun!

Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Kolleegid! Kui pärast teist maailmasõda tulid Suurbritannias võimule leiboristid ehk, võiks öelda, tol ajal veel sotsialistid, tänasel päeval on nad põhimõtteliselt kommunistid, siis läks Suurbritannias lahti silmitu klassiviha õhutamine, aga ühtlasi ka silmitu maksude tõstmine. Klassiviha ja maksude tõstmine kombineerusid nii, et leiboristid ei varjanudki, et nende põhisihtmärk on jõukamate omanike laostamine, et ühiskonnas võrdsust tekitada. Nad ütlesid lordide kohta, kes tol ajal olid oluliselt suuremad maaomanikud, kui nad praegu on, sest nad on olnud sunnitud oma maavaldusi ka müüma seoses ränkade maksupoliitiliste katsumustega, et me maksustame nad surnuks.Ma vaatan praegust valitsust. Teil on ilmselt täpselt samasugune kommunistlik viha kõikide ettevõtlike inimeste suhtes, kõikide omandiga inimeste suhtes, kõikide vabalt oma omandit väärindada, kasutada, pärandada ja nii edasi [tahtvate] inimeste suhtes. Me maksustame nad surnuks. Me võtame nendelt nende omandi, muutes selle omandi omandamise ja haldamise nii kalliks, et see käib neile üle jõu. Teistmoodi ei ole võimalik kõike seda, mida teie valitsus praegu teeb, absoluutselt mõista. Ja loomulikult teete te seda, kuidas ma ütlen, monopolistlike kapitalistide huvides,

monopolistlikud korporatsioonid ja nii edasi, kõikvõimalikke selliseid termineid nende puhul. Keegi peab ju teenima selle pealt, et te inimesed nagu sidrunid mahlast tühjaks pigistate. Keegi ju teenib nende renoveerimiste pealt. Keegi ju teenib selle pealt, et te sunnite inimesed tavaliste autode pealt elektriautode peale istuma. Keegi teenib ju kõige selle pealt, mida te teete.Te olete ju hüpiknukud kellegi käes, kes paneb teile ette mingisugused uued maksupoliitilised, uued keskkonnapoliitilised, uued ühiskondlikud normid – ja teie jooksete nende järel nagu mingid Käsu Hansud. Aga ei mõtle absoluutselt inimeste peale. Ei mõtle inimeste peale, kes on vaesed. Juba siin mainiti: veerand Eesti inimestest on vaesed. See on ümmarguselt 300 000 inimest, kes päevast päeva lõikavad nööriga leiba, veeretavad senti sõrmede vahel, kuni see tuliseks läheb, sest neil ei ole raha. Sõbrad, kes te siin vegeteerite, nagu koalitsioonisaadikud põhimõtteliselt teevad, vegeteerivad siin, ainult vajutavad punasele või rohelisele nupule:

veerand Eesti inimestest elavad just nii, et nad ei saa seda kõige elementaarsematki endale lubada. Ma olen ise seisnud poes sabas ja vaadanud, kuidas tädikene minu ees väristab kätt

"Võtke seda kui kingitust." Ma näen, et ma annan sellele inimesele sellega võimaluse homme või ülehomme uuesti poodi tulla, et ta ka siis kõhu täis saaks.Te ei mõtle nende inimeste peale.

90‑aastane inimene ei renoveeri oma korterit enam. Tal ei ole selleks raha, tal ei ole mõtet seda teha. Milleks, kellele? Veel 90 aastat elab või? Kaks tudisevat kännukest seal kuskil Nõukogude ajal saadud korteris. Ja ma meenutan siin muide. Kui Reformierakond oli veel normaalne erakond, mitte punane erakond, vaid liberaalset turumajandust pooldav erakond, siis tuli ju Eesti Vabariik. Ja mida tehti Eesti Vabariigi algusaastatel? Erastati Nõukogude ajal saadud korterid. Ma mäletan väga hästi, kuidas mõned tollased Riigikogu liikmed olid õudselt õnnelikud: me loome omanikekihi, me loome keskklassi, me loome inimesed, kellel on kodud, kellel on võimalik alustada uuelt lehelt omanikena, keskklassina ja olla selle ühiskonna selgroog. Ja nüüd te murrate selle selgroo. Te ei saa sellest aru, sest teil on mingisugused Brüsseli käsulauad, ükskõik kui jaburad need on, need on olulisemad kui seesama tädike, kes kassaaparaadi ees kätt väristab oma viimaste sentidega. See tädike ei lähe teile korda. See pensionär, kes elab alla 1000‑eurose pensioniga, kes ei ole võimeline [renoveerima] ja tal ei ole ka mõtet seda maja renoveerida. Ta võib ka elada oma individuaalmajas, kus ta ka ei jaksa enam lund lükata ega muru niita ega midagi teha, aga me sunnime.Teate Teate mis, sõbrad? See, millega teie tegelete, on kõige puhtakujulisem stalinism. Miks ma seda ütlen? Siis, kui oli Siis, kui oli tarvis eraomandus kaotada, inimesed kolhoosidesse sundida, maksustati kõik need, kes sellest keeldusid, surnuks. Pandi neile sellised maksud peale, et nad oleksid pidanud, ma ei tea, mingisuguseid latifundiume pidama, et seda saagikust ja seda tulu saada, et stalinistliku Nõukogude Liidu maksud ära maksta. Ja seda teete teie praegu siin. Kogu see jutt, et te tõstate oma kinnisvara väärtust, ei maksa mitte halli senti ka, sest see võtab inimeselt vabaduse, paneb talle sunni. Inimene ise otsustab, kuidas on talle jõukohane. Täna panen ühe pakettakna, järgmise kuu pensionist panen teise pakettakna. Soojustan uksi-aknaid, pööninguid, keldreid nii, nagu see mulle kui vabale inimesele on jõukohane. Teie vabadus ei ole vabadus. Teie vabadus on sund, orwelllik sund, kus vabadus tähendab orjust ja orjus tähendab vabadust. Ma ei saa aru. Kas tõesti, tõesti, tõesti teil on täielik mõistuse varjutus, et te niisugustest lihtsatest asjadest aru ei saa? Aitäh! Aitäh! Arvo Aller, palun!

kui siin läks oma kogemuste jagamiseks, siis võin kinnitada teile, et olles ühistu liige ja juhatuse liige ja sisuliselt ka esimees, mul on 109 naabrit ehk 110 korteriga maja, siis tõepoolest seal ei otsusta mitte valitsus, vaid seal otsustab ühistu üldkoosolek. üldkoosolek on otsustusvõimeline rahaliste otsuste tegemisel juhul, kui on üle 50% korteriomandite arvust pluss üle 50% ruutmeetrite arvust. Nii et peab olema kaks nõuet täidetud, et üldse saaks pangast minna laenu küsima. Ida-Virumaal laenude saamine on veel eriti raskendatud, kuna seal laenu

Nüüd, kui me hakkame seda korteriühistut remontima või rekonstrueerima väljast, mul on kalkulatsioonid kõik tehtud: täiskalkulatsioon koos sundventidega, koos juba vahetatud akende vahetamisega maksab suurusjärgus 1,8 miljonit

kõik kommunikatsioonid, mis on võimalik. Arvestame sellega, et piirkonnas, kus on töötuse tase üks kõrgemaid, on ka paljud korteriomandid tühjad. Nii et ei pruugi ka hea tahtmise juures tulla välja see, et saaks maja rekonstrueerida. Meil naabermaakonnas Rakvere on väga ilus näide, kus on väga palju rekonstrueeritud, väga palju kasutatud Eesti riigi abi, mis on väga märkimisväärne ja väga hea saavutus. Suur kiitus Rakverele! Aga noh, nüüd me ei tea veel, me pole jõudnud sellesse perioodi, kus inimeste sissetulekud vähenevad, maksed pangale tõusevad ja sellest tulenevalt suureneb ka töötus, et mis ajal võivad hakata need raskused jõudma ka uutesse korteritesse. Tõepoolest, kommunaalkulud võivad väheneda, samas selle kompenseerivad laenumaksed, nii etsumma summarumon tulemus null või pigem negatiivne korteriomanikule, kes maksab lihtsalt rohkem laenu. laenu. Mina olen küll selle poolt – vabaduse poolt –, et iga ühistu või eramaja omanik saaks oma vara ise käsutada. Selle käsutamise mõistes minister väitis, et tuleks generaatori väljavõte teha majasiseses kommunikatsioonis. Tõepoolest, see väljavõte on meil tehtud. Korteriühistu selle ise otsustas, et kuna liiga palju inimesi võib jääda külma kätte, siis väljavõte on olemas, nüüd järgmine samm on see, et tuleb generaator osta. osta. Generaatori ostmiseks oli meil ühistu üldkoosolek ja oli küsimus, kuhu genekas panna. Kui me panime ta keldrisse, siis tuli Päästeamet ja ütles, et aga seal peab olema sundväljavõte, et heitgaasid välja saaks. välja saaks. Korter, mis oli geneka peal, ei olnud mitte mingil juhul nõus sellega, et generaator hakkaks tema all popsutama. Nii et ma ütlen, et kogu otsustamine jäägu ühistutele.

Ma lähen edasi sealt kohast, kus Arvo lõpetas, ja ütlen, et tegelikult on tegemist põhiseadusliku õigusega. Nimelt, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32 ütleb selgelt: "Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada."

Omandi põhiõigus on oma olemuselt ühtlasi ka vabadusõigus ning see annab isikutele iseseisvuse ja vabaduse oma elu iseseisvaks korraldamiseks. Aga näed, nüüd tahetakse siia kiil vahele lüüa. Ka senised Riigikohtu lahendid on märkinud, et omandi vaba valdamise, kasutamise ja käsutamise õigus ning omandi võrdne kaitstus tagab vaba turu. See on oluline moment. Tegelikult on omandi instituut õigusega loodud ja vara kellelegi kuuluvus ei tulene mitte faktilistest asjaoludest, vaid õigussüsteemist. Meie õigussüsteem peaks olema demokraatlik. Aga see, mida praegu meile nii-öelda selle renoveerimisega peale pressitakse, on musternäide stalinistlikust, sotsialistlikust süsteemist, kus inimene ei saanud vabalt oma vara vallata, käsutada ja kasutada.

Kuhu me jõudnud oleme oma Eesti Vabariigi demokraatliku tegevusega?

Häbiväärne! Kuidas saavad sellised ministrid olla eesotsas ja teostada rahvavaenulikku, vaba rahva

Jah, me arvame, et kui inimene on haritud ja ta on valitsuse liige, siis ta justkui peaks olema intelligentne ja arusaamisvõimega. Aga taas nägime, milline primitiivne arusaamine nendel inimestel on, vastupidiselt ootustele ja arvamustele.Tõesti

"Ma ei tea, mis Eestis teie elate. Mina küll elan Eestis, kus kõik on hästi, kõik on ilus ja kõik on nii rahul ja õnnelikud." Täna minu küsimuse peale ütles minister, et mina näen Eestit läbi mustade prillide. Teate, see ongi päris Eesti. Eesti ei ole ainult Stenbocki maja ja ministeeriumihooned ja Tallinna linn. Eesti on ka Valgamaal, Võrumaal, väljaspool Tallinna, täpsemalt öeldes. Minister ütles, et toetused ei mõjuta elanike võrdseid võimalusi. Ma vaidleks kohe vastu. Ei ole võrdsed võimalused. Inimestel ei ole [võrdseid võimalusi]. Maapiirkondades inimeste sissetulekud on kordades-kordades väiksemad kui näiteks Tallinnas või Tartus või ka näiteks ministri sissetulekud. Ei ole võrdseid võimalusi. Sissetulekud on erinevad. Minister märkis veel, kes ei ole suutelised renoveerimist läbi viima, on rekonstrueerimise toetused. Ma valgustaksin ministrit: jaa, loomulikult võivad toetused olemas olla, aga inimesed on võtnud pangalaenu selleks, et oleks võimalik soetada oma isiklik kodu, ja need pangalaenud on valdavalt võetud ikkagi 20–30 aastaks. Ja nüüd seoses euribori tõusuga ja majanduslangusega ja Euroopa Liidu kehtestatud euribori uue määraga on inimeste pangalaenude osamaksete suurus tuntavalt Inimesed on sellises olukorras, et esmalt üritatakse pangalaen oma väikesest sissetulekust kuidagi ära maksta, et säilitada oma kodu. Teiseks üritatakse

ja et oleks midagi süüa ja midagi selga panna, on viimane asi, millele sa mõtled, see, kuidas oma maja uhkemaks teha ja iga augukene ära täita. Tavalise kortermaja korteriühistus tuleb nii ehk naa igal aastal midagi remontida, remontida, olgu see siis keskküttesüsteem, seal on mõni toru katki läinud, või kanalisatsioonisüsteem. Talvisel ajal on korteriühistute liikmed ehk korteriomanikud niigi raskustes oma korterite eest kommunaaltasude maksmisega, sest need on seoses küttega oluliselt kõrgemad. et nende hädapäraste tegevuste jaoks raha juurde jõuaks maksta, ehk keskküttetorustiku või kanalisatsioonitorustiku jaoks, on remondifond, mida veel lisaks makstakse ja mis on kõrge. Ja niimoodi need korteriühistud elavadki

Alustame sellest: kui ei ole, mida juhtida, siis millest me räägime? Selleks on vaja raha. Ma saan aru, et Kaja Kallasel ei ole probleemi võtta 372 000 eurot ja siis mitte mäletada, kunas ta võttis, kellele andis ja mis sellega tehti, ei tunne huvigi. Minister ütles, et temal ka ei ole probleemi, tema hirmsasti juhib oma kulusid ja tema ka maksab renoveerimise eest. Kuulge, mida te võrdlete, keda te võrdlete?

renoveerimistöid, neid sunniviisilisi, mida riik nüüd paneb peale. Kui ka juhuslikult on võimalus nende kesiste sissetulekute ja elukalliduse juures säästusid koguda,

Ma kutsuksin valitsuse liikmeid taevast alla tulema ja minema korraks Tallinnast ka väljapoole, oma rahahunnikutest eemale, ja vaatama, kuidas inimesed päriselt elavad.

Saage teada, mis teie juhitavas riigis toimub ja kuidas inimesed tegelikult elavad. Kaua te käite nende silmaklappidega ringi? "Meil on nii õnnelik ja ilus Eesti, mina ei tea, mis riigis teie elate." Häbi peaks teil olema. Aitäh! Mart Helme, kas küsimus istungi juhatajale? Aitäh! Jaa, mul on küsimus.

Aitäh, härra istungi juhataja! Austatud kolleegid! Härra minister! Kõigepealt tänasest debatist. Ma küsisin ministri käest, kas Eestis on tehtud majanduslike mõjude analüüs, mis hindab näiteks mõju riigi sisemajanduse kogutoodangule, aga hindab mõju ka sellele, milliseks muutub inimeste, eriti noorte ja vähem kindlustatud inimeste jaoks kodu kättesaadavus. Ma tõin näite progressiivsest Kanadast, kus analoogne hoonete energiatõhususe protsess ja projekt on käimas, ja seal on selline analüüs tehtud. Tulemused ei ole optimismi sisendavad ei SKT vaatest ega ka sellest vaatest, kui paljud noored inimesed saaksid endale lubada kodu tulevikus. Aga minister ei vastanud. Minister avaldas oma arvamust, et tema arvates läheb kõik hästi. Mina ikkagi kutsuks üles kaasama inimesi, kes on võimelised modelleerima selliseid protsesse ka majanduslikus vaates, pikema vaatega, ja vaadakem siis nendele tulemustele otsa.Aga nüüd selle asja sisu juurde. Helded Reformierakonna toetajad ei häbene otse välja öelda, et nende nägemuses ei peaks inimestel autosid olema, nad võiksid neid rentida. Ja Reformierakond tegutseb: täna anti üle automaksu eelnõu, mis elu üsna otseselt selles suunas nügib, et vähemad inimesed jaksaksid endale autot lubada. Küllap meil tuleb siis sagedamini autot rentida. Võimaliku sponsorraha hulka see muidugi potentsiaalselt kasvatab. Aga see autodega toimuv on esimene selline suurem samm, ma ütleksin, sellel nügimise teel. Nüüd minnakse ka kodude kallale. Need muutuvad tulevikus kättesaadavaks aina vähematele.Kui millalgi hakkas info World Economic Forumi ja mister Schwabi väljaöeldu kohta levima ja see pandi ühte patta juttudega lamedast maast ja millestki muust, siis tegelikult see kõik on ilusasti internetis kättesaadav. See mõte, kui seda eesti keelde lennult tõlkida, on: te omate aina vähem ja te olete õnnelikud selle üle. See mõte kõike seda vaadates aina rohkem tuleb meelde, aina rohkem hakkab teostuma. Minu arvates on see selline rikka araabia naftariigi mudel, et kogu vara kuulub kitsale sinivereliste klassile ja ülejäänud siis, noh, rendivad seda vara. Nende eelis võrreldes meiega on muidugi see, et neil sealt maa seest peaaegu sõna otseses mõttes tuleb nii palju raha, et et rentimine pruugib seal tihti tähendada seda, et on kellelegi kuuluv koht, kus sa saad elada peaaegu mitte midagi makstes ja nii edasi. Seal on sellist raha, millega saab rahvast rahulikuna hoida.Meil Eestis paraku on tegu vaesuse kokkukorjamisega, kokkuriisumisega, et vähestel hästi läheks. Minu arvates Eestile see ei sobi ja selline mudel ei ole kunagi ka sobinud. Kui me vaatame ajalukku, siis ikka on olnud nii, et mõisa köis las lohiseb, lohiseb, et see, mis on kolhoosi oma, on kõigi oma, seda ei pea hoidma ja keegi ei pane ka pahaks, kui õhtul koju minnes sealt midagi kaasa kaasa satub. Eestis on elu edenenud ikka nendel aegadel, kui omanikud on saanud oma omandit vabalt kasutada, seda hoida ja kasvatada. Heaperemehelikkus on tegelikult väga olulise tähendusega sõna. Ja heaperemehelik on Eestis alati oldud ikka sellega, mis on enda oma. oma. Seda ei maksaks lõhkuda. Aitäh! Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! 13. märtsil 2023 hääletas Euroopa Parlament direktiivi poolt, mille järgi peavad elumajad saama vähemalt E-energiaklassi 2030. aastaks. 2033. aastaks tuleb see nõue D‑energiaklassi peale. Pikemas plaanis peaksid hooned muutuma 2050. aastaks heitevabaks. Euroopa Liidu struktuurifondidest saadakse selleks naeruväärselt väike summa: 366 miljonit eurot

Paljud korteriühistud on liiga vaesed, et säärasel tasemel renoveerimist ellu viia. Paljudes nõukogudeaegsetes kortermajades elavad pensionärid, kellel juba mõneeurone kasv kuu kommunaalarvetes on suur väljaminek. Kõnealune otsus tähendab aga selliste väljaminekute mitmekordistumist ja hoogtöö korras renoveerimist. Hoogtöö korras hoonete energiasäästlikuks tegemise teel on aga teisigi karisid.

ning jahutuslahenduste loomisel tuleb olla eriti nutikas ja täpne. Sundrenoveerimise direktiiviga kaasnevad koduomanikele suured kohustused. Kui inimesel endal seda raha pole, peab ta selle jaoks laenu võtma. Kui ta ei suuda hoonet renoveerida, siis tema kinnisvara väärtus lihtsalt langeb, mis on eriti valus, kui kinnisasi on ostetud laenuga, mis on seatud alghinna järgi. Juba praegu on kinnisvaraomanikul võimalik enda vara renoveerida. Kui omanik ei ole suutnud seda praeguseks teha, siis on vaja aru saada põhjustest. Peamine põhjus on rahapuudus, mida sunni kehtestamisega ei lahenda.

tulevikus suurem osa prügikasti visata. Neist saavad seenekasvatused. Rohepöörde kaubamärgiks võib saada hoopis rohehallitus. Aitäh!

Mulle tundub, et te ei arva, et Eesti inimesed on arukad. Mina arvan, et Eesti inimesed on arukad. Mul on meeles, kuidas EKRE enne valimisi rääkis rääkis kolmesendisest fossiilsest põlevkivienergiast, lubas seda. Ometigi on Eesti inimesed valinud soodsama ja puhtama energia

et majasid ei peaks korda tegema, oma kulusid paremini juhtima, asetab teid, ma arvan, ajaloo valele poolele, aga eks see on teie enda valik. Kodu kordategemine on võimalus. Kulude jälgimine, ma veel kord ütlen, nagu minagi teen, soovitan kõigil seda mõistlikult teha, on osa arukast rahakasutusest. Selles ei ole midagi häbenemisväärset. See on, ma arvan, mõistliku inimese tunnus, kui ta jälgib, millele ta kulutab, ja jälgib muu hulgas ka kommunaalkulusid. Ehitusmaterjalidest. Võib-olla tõesti Varro Vooglaiul aitaks natukene kogu seda pilti avada ja mõista [teadmine], et renoveerimisturg on orienteeruvalt 10% ehitusturust. See ei ole tegelikult väga suur [maht]. Seegi viitab sellele ja kirjeldab seda materjalipilti. Keskkonnajalajälg. Kui te küsite keskkonnajalajälje kohta, siis loomulikult on see ju oluliselt väiksem, kui sa renoveerid hoone, kodu, kui et sa rajad uue. Nii et kokkuvõttes nii materjalikasutuse kui ka keskkonnajalajälje mõttes on renoveerimine igal juhul mõistlik. igal juhul mõistlik. Ma ütleks küll nii selle arupärimise kui ka selle debati kohta, et ma alguses arvasin, et huvi on lihtsalt nüansside vastu, aga nüüd ma näen, et see hoiak on ikkagi pigem maailmavaateline. Minu isiklik arvamus on, et Eesti inimesed on arukad, nad oskavad raha lugeda. Vara väärtuse kasv, kulude parem kontroll, töö ehitussektoris, ühiskondlik kasu energia paremast juhtimisest – see, ma arvan, on Eesti tee.

Riigikogu liikmete Helle-Moonika Helme ja Kalle Grünthali 13. mail 2023 esitatud arupärimine riigi infrastruktuuri alarahastamise kohta, arupärimine nr 334. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Helle-Moonika Helme. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid siin saalis ja inimesed, kes meid vaatavad!

mis puudutab meist igaüht ja peaks väga paljudele korda minema. See on arupärimine riigi infrastruktuuri alarahastamise kohta. Me andsime selle sisse 12. mail 2023. aastal.

kogemus on mul ka täiesti olemas. Kaks korda oleme olnud olukorras, kus tee oli justkui puhas, aga ta oli täiesti jäine. Vanasti visati liiva, nüüd, ilmselt vähenenud teehoiuraha tõttu, selleks enam raha ei ole. Tõepoolest, autod olid lihtsalt kahel pool teed kraavi libisenud. See on see reaalne elu, mis sellele vähenenud rahastusele teehoius järgneb. Loomulikult

Esimeses küsimuses küsitakse, milline on minu hinnang infrastruktuuri alarahastamise mõju kohta selles valdkonnas järgnevatel aastatel. Vastus.

aasta RES‑i läbirääkimiste tulemusel suunati teehoidu kokku 680,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise teehoiukavaga, mis [kehtis] aastate 2023–2026 kohta, on järgmise nelja aasta teehoiukavas riigieelarve [eraldise] osakaal 76 miljonit suurem, välisvahendite osakaal on vähenenud, kuid uue perioodi eelarve on kokku siiski 37 miljonit suurem.

Lisarahastuse leidmise arutelud seisavad ees ka järgmise RES‑i kokkuleppimisel. Teine küsimus: milliseid meetmeid kavandatakse, et leevendada infrastruktuuri alarahastamise negatiivseid mõjusid selles valdkonnas? Vastus. Eestis on kavandatud Rail Balticu kui kolme Balti riiki Poolaga ühendava raudtee ehituse maksumusekscirca3 miljardit eurot. 2023. aasta novembri seisuga olime Rail Balticu ehitamiseks kasutanud CEF‑i vahendeid koos riikliku kaasfinantseerimisega 157 miljoni euro jagu.

2024. aasta riigieelarves on Rail Balticu ehitamiseks ette nähtudcirca190 miljonit eurot. Lisaks ehituses olevale Pärnu–Uulu lõigule ehitatakse järgmise järgmise nelja aasta jooksul 2 + 2 maanteeks Sauga–Pärnu ning Libatse–Nurme teelõigud, kokku 33,6 kilomeetri ulatuses.

Väikeelamutesse [investeerime] 2024. aastal 29 miljonit eurot, mis on suurem eelarve kui eelneva kümne aasta jooksul kokku. Võrdlusena: aastail 2022–2023 [investeerisime] 15 miljonit ja eelneval kaheksal aastal 1,4 miljonit aastas. Täiendavalt on veel väiksemas mahus paljulapseliste perede kodutoetus, 2,6 miljonit aastas, kohalike omavalitsuste üürielamute toetus, 5 miljonit eurot,

milliste huvirühmadega konsulteeritakse enne valitsuse otsust vähendada infrastruktuuri rahastamist? Oleme konsulteerinud ja konsulteerime pidevalt

teematerjalides. Huvigruppe on kaasatud ja kaasatakse ka edaspidi kõigi riigimaanteede ehitamisel, rekonstrueerimisel ja projekteerimistingimuste menetluse protsessis. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud minister! On küsimusi. Anti Poolamets, palun! Lugupeetud ettekandja! Kurvastusega loen ERR‑ist selliseid uudiseid, et riik ei ehita lähiaastail ühtki uut neljarajalist Tallinna–Tartu maantee lõiku.

Tõsi, see on parem kui üldse mitte teha. Nüüd on jama, peamine tuiksoon riigis jääbki siis seisma. Kas see ei ole rahapuudus, kas see ei ole taristu alarahastamine? Millised on teie hinnangud maanteede, eriti Tallinna–Tartu maantee kohta? Kas see on normaalne?

Rail Balticu puhul me toome ka investeeringud ettepoole, taristusektor – töö seal tegelikult kasvab. Samamoodi ehitussektor, väikeelamute renoveerimine, millest me enne rääkisime, ja nii edasi.

Aitäh! No igat konkreetset tee-ehitusobjekti ma ilmselt siin kommenteerima ei hakka. Teehoiukavast, kui tahate, võime hiljem vaadata ja neid kirjeldada. Mulle tundub, et te ei märganud seda, mida ma enne ütlesin, ja seetõttu ma kordan seda. Võrreldes

Natukene Tartu maanteed, natukene Narva maanteed või Peterburi maanteed ja mõned jupid siin ja seal veel. Kas piinlik ei ole? Piinlik ei ole? Ma mäletan, 1980. aastate lõpul hakkas juba jutt sellest, kuidas me ehitame välja Euroopa-suunalise magistraali nimega Via Baltica. Via Baltica on siiamaani ehitamata. Vähemalt 15 aastat või 20 aastat on räägitud neljarealisest Tartu maanteest. See on praegu suure surmaga ehitatud välja Mäoni.

Aitäh! Ma arvan, et meil kõigil, nii koalitsioonil kui ka opositsioonil, kelle rollid aeg-ajalt vahetuvad, on vastutus Eesti riigis toimuva eest. Siim Pohlak, palun!

tuleks tuua aruteluks uuesti Riigikogu ette, enne kui sellega edasi liikuda. Aga küsimus, mis ma teilt küsin, on see. Via Baltica ehitamiseks me oleme võtnud Euroopa Liidu ees kohustusi, et liiklus turvalisemaks muuta.

sarnaseid erandeid, vähemalt meie tänaste teadmiste põhjal, sest nad ei ole jõudnud selliseid teelõike välja ehitada. Nii et trahv ei ole see põhjus. Seda esiteks. Teiseks Rail Baltic. Ma ei taha teid kurvastada, aga

Peaaegu iga nädal korraldatakse üsna kõrgetasemelisi üritusi, et seda hoogu hoida ja et Balti riigid saaksid Euroopa südamega ühendatud. Eestis on see unistus vana, juba Lennart Meri ajast,

Iklani neljarealise valmisehitamiseks, millal see valmis saab? Mis siis juhtub, kui ei saa? Aitäh! Ma teie kolleegi küsimusele juba vastasin, et trahvi pärast me seda ehitama ei pea.

Ma ütlen ausalt, et igas valdkonnas tulebki selliste suuremate lõikude tegemiseks teha ka teatud hulk valikuid. Võib-olla need valikud on tegemata jäänud, tänane eelarveseis on keeruline, aga sellest hoolimata ma siiski julgen teile öelda, et teehoidu läheb nüüd veidi rohkem raha kui eelmise RES-i ajal. Lisaks on meil ka taotlus juba mainitud Euroopa ühendamise [rahastu] sõjalise liikuvuse meetmest

te äkki toote välja, kui palju meil tegelikult Rail Balticu trassist üldse veel omandamata on? Me suure hurraaga planeerime raha. Te ütlesite, et see aasta 190 miljonit, järgnevate aastate kohta on jutt käinud 250–300 miljonist aastas. Aga isegi Rail Balticu alune maa on riigil veel omandamata. Palun rääkige, mis seisus me oleme, kui palju meil omandatud on ja mis seisus see protsess on. Aitäh! Täpset maatükkide loendit mul kaasas ei ole, seda võib alati küsida ja ma võin selle teile kirjalikult edastada, kui huvi on. Loomulikult, seal on vaja veel planeerida, ette valmistada, erinevaid etappe läbi teha, aga ma siiski väidan, et me oleme Rail Balticuga Eestis Lätis ja Leedus samamoodi – ikkagi jõudnud sellesse faasi, kus me ehitame põhitrassi. See ei ole enam selles seisus, et igaüks ehitab endale vaksalihoonet või jaamahoonet.

teed ja kõik väiksemad teed, mida mööda neid materjale veetakse, lagunevad selle koormuse tõttu. Remondiks ei ole raha. Ilma selle koormuseta oleks veel kuidagi hakkama saanud.Või siis see teine kliimapäästmise suurprojekt, need tuulepargid. Ka tuulikute detailide vedamise tõttu vajuvad praegu teed ära, sest seda koormust ei ole neile ju planeeritud,

ka innovatiivsemate ettevõtmistega. Ma juba mainisin sedasama Fibenoli ligniini, mida katsetatakse – rõhutan, katsetatakse, sest meil täisteadmist ju veel ei ole –, ja on kõik muud võimalused. Nii et ma loodan, et tulevastel aastatel on tee-ehituseks rohkem raha. Eesti ei ole kindlasti teede kvaliteedi poolest võrreldav On veider, et te jälle leidsite soovi võrrelda [meid] Venemaaga, mina seda ei teeks. Ma arvan, et Eestis on kvaliteet oluliselt parem ja kindlasti me pürime ka tulevikus parema poole. Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea arupärimisele vastaja! Noh, ilusad lennukad mõtted, et tuleks ja on ja kõik – aga tühjad sõnad.

See dünaamika, kuidas Poola on suutnud ennast ühendada Euroopaga ja luua ka meile oluliselt parema ligipääsu Euroopale, on muljetavaldav. Minu küsimus on see: kas poleks mõtet poolakate käest nõu küsida? Aitäh!

kes on selle projekti ja nende asjaoludega väga hästi kursis, ja kõik – absoluutselt kõik, kellega ma olen rääkinud – on kinnitanud, et algusest peale on olnud ilmselge, et neid kaubamahtusid, mis vääriksid sellise hiigelprojekti ehitamist, ei ole ega tule.

vaid loodetakse ei tea mille peale, kas lendavate autode või millegi sellise peale tulevikus. See Rail Balticu suur edulugu – mitte kuidagi ei ole võimalik sellega

Kui aastaid on räägitud, et see on väga tasuv ja väga tore ja väga-väga vajalik projekt, siis nüüd on ju otse välja öeldud asjaomaste poolt, et jah, see ei hakka kunagi ennast ära tasuma, me jäämegi sellele projektile

nüüd üldse selle sektori juurde ehk tee‑ ja infrasektori juurde. Ma olen sellest palju kordi rääkinud ja ma toon täna jälle välja, et on lihtsalt hämmastav, lihtsalt ajab hämmingusse see, kui lühinägelik on tänane valitsus selles, et me hävitame ära väga tugeva Eesti teetaristusektori. Meil on suuri ettevõtteid, kes juba on põhimõtteliselt töö lõpetanud või seda lõpetamas, kes oma vara müüvad. Kui ühel hetkel tuleb jälle valitsus, kes saab aru, et taristuehitus on oluline ja teid on vaja ehitada – olenemata sellest, missuguse kütusega meie sõidukid liiguvad, on see elekter, vesinik või fossiilkütus –, siis meil ei ole enam tee-ehitajaid, ole taristuehitajaid, sest nende vara on maha müüdud, ettevõtted on laiali läinud. Kes siis ehitama hakkavad? Hangetel hakkavad osalema välisettevõtted, kes teevad seda oluliselt suuremate ehitushindadega, kui seda teeks meie oma ettevõtjad, kellel on olemasknow-how, kes teavad, mida tähendab meie riigis teid ehitada, ja kellel on pikaajaline kogemus. Ma palun lisaaega, kolm minutit. Kolm minutit lisaks, palun!

Üleüldiselt on minul ettepanek, et see raha – sellel aastalcirca190 miljonit ja järgnevatel aastatel 250–300 miljonit

Esitasime muidugi selle arupärimise juba hiiglama ammu, aga nagu näeme, see on täiesti päevakohane. Täiesti selge on ju see, et meil on võimul valitsus, kes hävitab Eestit igast võimalikust otsast. Lihtsalt hävitab Eestit. See käib maksutõusude kaudu, see käib perekonna lammutamise kaudu, see käib Eesti relvitustamise kaudu, see käib Eesti venestamise kaudu. Kõik need asjad on tänase valitsuse uljad töövõidud. Üks järgmistest töövõitudest on see, et Eesti [piirkondi] ei ühendata moodsate teede abil omavahel.Kui meie valitsusse jõudsime, oli välja kuulutatud mõningaid selliseid bling-bling-projekte, [pilku]püüdvaid projekte, aga raha neile tegelikult Raha neile ei olnud! Sellelesamale Mäo lõigule raha ei olnud. Selle raha eraldasime meie, kui me olime valitsuses. Plaan oli, jah. Seda tuleb tunnustada, et plaan oli. Meil oli muide suur soov need teed kiiresti välja ehitada, neljarealised teed nii Tallinnast Pärnusse, Tartusse kui ka Narva. Me soovisime ka Saaremaa silla valmis ehitada, algatasime vastava töö. Me mõtlesime, et kui raha paneme, siis saame ehitama hakata, aga tuli välja, et projektegi polnud tehtud. Me oleme nii pops riik, et me isegi ei hakka midagi projekteerima, sest nagunii raha ei ole, et ehitada. Nii me siis oleme nika-nõka ehitanud 20 kilomeetrit uut teed aastas, aga nüüd on valitsus jõudnud sinna, et enam sedagi ei tehta. Kui enne ei tehtud midagi, siis nüüd ei tehta sedagi. Saaremaa silla plaanile tõmmati kohe vesi peale, kui Eesti kõigi aegade kõige parem valitsus ehk Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna osalusega valitsus kukutati. See plaan läks teil Me tegelesime sellega, et hea küll, kui riigil raha ei ole – kohe tuleb meile rahandusminister rääkima, kuidas riigil raha ei ole –, teeme siis averuse ehk PPP ehkpublic private partnership'i. Terve maailm teeb ja oskab seda teha. Käisime Saksamaal ja Austrias vaatamas, kuidas teha niimoodi, et see oleks soodne, kuidas teha niimoodi, et see oleks kiire. Tegime igasuguseid analüüse ja uuringuid ning jõudsime järeldusele, et täitsa võimalik on. Aga jälle, selleks ajaks, kui hakkasime jõudma sinnamaale välja, et võikski selle lahenduse kasutusele võtta, noh, tehti meil jälle riigipööre. Kus me siis oleme? Selle asemel et ehitada inimestele päriselt vajalikud neljarealised teed Tallinnast Tartusse, Tallinnast Narva, Tallinnast

Selline valitsus on meil, kes tegeleb taristu arendamisega. Mis selle hind on? Sellel on päris konkreetne hind. See hind on mõõdetav inimeludes.

–, hakkavad meil juhtuma mingisugused kümnete autodega kobarkokkupõrked ja kõikvõimalikel teedel, nii suurtel kui ka väikestel, hakkavad inimesed surema. Ka see on tänase valitsuse poliitika otsene tagajärg. Reformierakonna võimu tagajärjel sureb inimesi Eesti teedel rohkem.Nagu rohkem.Nagu me kuulsime, see on meie kõigi vastutus, sest me kõik vastutame riigi käekäigu eest. Aga need, kes valitsuses on, vastutavad rohkem. Küürakat parandab ainult haud. See valitsus ei kõlba mitte millekski, ta ei parane mitte kunagi. Temast tuleb lihtsalt kiiremas korras lahti saada.

Alustuseks oleks aus öelda, et see probleem ei puuduta ainult arupärimise saanud rahandusministrit, Rahandusministeeriumi ja tema haldusala isegi mitte seda perioodi, mille jooksul viimane valitsus on ametis olnud. Möödunud nädalal Andmekaitse Inspektsiooniga kohtudes, kui Isamaa fraktsioonis käisid nende esindajad, me arutasime, et see probleem on aja jooksul kasvanud ja muutunud, sõltumata seadusest, kuigi tõsi on see, et avaliku teabe seadus on üsna vana ja vajaks kõvasti värskendamist.

ette. Vastus esimesele küsimusele. Avaliku teabe seadus sätestab avaliku teabe termini ja sätestab ka selle, et avalikule teabele juurdepääsu võib piirata seaduses ettenähtud korras. Riigiasutustel on seadusest tulenevat kohustuslik järgida. seadusest tulenevat kohustuslik järgida. Praktikas võib küsimus, kas mõni kiri on avalik või [mõeldud] ametkondlikuks kasutamiseks, osutuda küllaltki keeruliseks ja piiripealseks. Kuivõrd avaliku teabe seaduse kohaselt on võimalik asutusesiseseks kasutamiseks ettenähtud teabe avalikustamise või väljastamise eest määrata rahatrahv, siis loomulikult ollakse ettevaatlikud. Justiitsministeerium on alustanud analüüsi, kas 1. jaanuaril 2001. aastal jõustunud avaliku teabe seadus ja selles toodud teabele juurdepääsu piirangute alused vajavad kaasajastamist.

Selle probleemiga praegune valitsus tegeleb, eeskätt Justiitsministeerium, aga ma arvan, et siin on igal asutusel põhjust oma asjaajamise praktikasse sisse vaadata. Teine küsimus: "Kuidas sai võimalikuks, et Maksu‑ ja Tolliamet kuulutab dokumendi ametkondlikuks kasutamiseks ilma sisulise põhjenduseta? Kas on võimalik, et selliseid ilma sisulise põhjenduseta salastatud dokumente on teisigi ja mida kavatsete rahandusministrina ette võtta probleemi lahendamiseks?" Jutt käib sellest,

ja Tolliamet peab teabe jagamisel järgima nii isikuandmete kaitse reegleid kui ka maksusaladust sisaldava teabe kaitseks sätestatud reegleid. Kirjavahetus, mis sisaldab isikuandmeid ja/või viitab maksusaladust sisaldavale teabele, tulebki seega reeglina hõlmata juurdepääsupiiranguga. Kõne all olev Maksu‑ ja Tolliameti vastus puudutas isikuandmeid ning maksusaladust sisaldavate andmete avaldamist. Maksusaladust sisaldava teabe jagamisel on Maksu‑ ja Tolliameti jaoks ranged reeglid. Õigus andmete jagamiseks peab tulenema maksukorralduse seadusest, mille § 26 kohaselt hõlmab maksusaladuse kaitse kogu teavet maksukohustuslase kohta.

See tähendab, et taotlus andmete küsimiseks peab põhinema Riigikogu komisjoni ametlikul otsusel, mis on saanud vastuvõtmiseks piisava arvu hääli.

Nägin seda siis, kui meedia selle kohta küsis, ja minu ühene vastus oli, et loomulikult, midagi sellist, millele juurdepääsu peaks piirama, sellist infot seal ei ole. See [kiri] saigi kohe avalikuks. Ehk nagu ma esimesele küsimusele vastasin, selle problemaatikaga ongi vaja tegeleda. Aga kolmas küsimus: "Kas ja mida olete juba rahandusministrina ette võtnud, et asjaajamine Rahandusministeeriumis ja ministeeriumi haldusalas oleks läbipaistev ning dokumente ei salastataks põhjendamatult?" Rahandusministeeriumis järgitakse avaliku teabe seadusest ja eriseadustest tulenevaid nõudeid. Juurdepääsupiirangu kehtestamisel kaalutakse põhjalikult juurdepääsupiirangu kehtestamise vajadust. Möönan, et on esinenud piiripealseid juhtumeid, kui dokument on märgitud ametkondlikuks kasutamiseks selle asemel, et see oleks avalik, [siia kuulub] ka seesama Kultuuriministeeriumi näide. Reeglina on dokumendid avalikud, kui need avalikud peavad olema. Valesti märkimine ei ole kindlasti süsteemne ja sihilik. Näiteks on ministeeriumis sisse viidud protsess, mille käigus vaadatakse üle dokumendid, millele kehtestatud juurdepääsupiirangu kehtivuse aeg hakkab [lõppema] ning dokumendid avalikustatakse, kui põhjust, miks piirang kehtestati, enam ei ole. Aitäh!

Aitäh! Oma vastuses ma korduvalt ütlesin, et jah, ma arvan, et meil on ka sisuline probleem. Selleks

Aitäh, austatud istungi juhataja! Tänan ministrit vastuste eest. Tundub, et me saame sellest probleemist ühtviisi aru, aga

ei olnud seal kirjades olemas, mitte ühtegi maksusaladust seal vastuses ei olnud, isikuandmeid seal ei olnud. Meil ongi valdav probleem, miks ma selle küsimuse ka tõstatasin:

kaaluge ja jätke see piirang panemata. Tänan tähelepanu eest! Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Koos sellega oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nr 8, Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Helir-Valdor Seedri, Jaanus Karilaiu, Tõnis Lukase, Riina Solmani ja Priit Sibula 20. detsembril 2023. aastal esitatud arupärimine elektrivarustuskindluse kohta. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt kolleegi Andres Metsoja. Palun! Suur tänu, auväärt Toomas Kivimägi! Austatud minister Mart Võrklaev! Head kolleegid! Tõepoolest, see arupärimine esitati pea kuu tagasi ja see on seotud suuresti lumesajuga ja probleemidega meie elektrivõrgus.

ja Eestis kokku üle 4500. Ehk see probleem elektrivõrgus jätkuvalt püsib. Kui kuulata asjaosalisi, eelkõige Elektrilevi juhti Mihkel Härmi, siis [selgub, et] me oleme üsna keerulises olukorras, sest kehtivatest võrgutasudest saab elektriliinidesse investeeridacirca34 miljonit eurot aastas. Siin me räägime tõepoolest investeeringutest. Aga kipub nii olema, et kuna liinid on sageli üsna amortiseerunud ja investeerimisvajak aina suureneb,

Aga seda raha ei paista kuskil olevat ja lihtsale inimesele, kes on selle võrguteenuse lahutamatu klient, ei paista ka perspektiivis seda

siis siin tekib tihti ju küsimus, et aga mida koduomanik, klient, kes on seotud ühe konkreetse, kindla võrguettevõttega, saab teha,

linnaruumi muutma [kompaktsemaks]. Selleks me moodustame maa‑ ja ruumiameti, ehitame uued majad, puitmajad linna ja räägime 15 minuti linnast, aga maapiirkonnas ja hajaasustuse puhul oleme sunnitud rääkima sellest, kuidas majapidamine peaks ka talvel miinuskraadidega, –15, –20 kraadiga saama 72 tundi hakkama ilma elektrivarustuseta. Paratamatult tekib siin küsimus tasakaalust. Mis Eestit me ehitame olukorras, kus me oleme otsustanud, et varustuskindluse tagamine ühtlase võrgutasuga peaks tagama üle Eesti igal pool ka selle, et lamp

seitse küsimust. Esimene puudutab seda, mida on plaanis teha, et vältida neid pikaajalisi katkestusi kõigis Eesti piirkondades.

kui otsustatakse, et seda oleks vaja, siis osa meie elektrivõrgust tuleks paratamatult viia maakaablite peale, et igal hetkel tagada varustuskindlus, sest selliseid riske õhuliinides tuumajaama puhul lihtsalt ei tohi olla. Kas plaanis on ka liinikoridore laiendada ja puudest puhastada? Siin on hea näide tegelikult see, et kui me seda ei tee, nagu Juminda poolsaarel on looduskaitselised piirangud tinginud, siis tulemus on see, et lõpuks me saeme oksi helikopteriga, mis on kohutavalt kallis.

Kas valitsusel on kontseptsioon Eesti avaliku taristu ristkasutuse arendamiseks, sest see on ka väga selge Euroopa nõudmine ja tegelikult kulusid alla viiv komponent? Aitäh! Aitäh! Ülitäpne ajakasutus. Palun nüüd arupärijate küsimustele vastamiseks Riigikogu kõnetooli minister Mart Võrklaeva. Palun!

normaalne teenus. Ehk siin on Elektrilevil kindlasti jäänud asju tegemata. Sellised katkestused ei tohiks olla tavapärased, sest lund meil ikka sajab ja tuul puhub ka. täpsemalt] küsimusele. Kvaliteetse jätkusuutliku võrguteenuse osutamiseks vajalikud katteallikad peavad tulema võrgutasudest ja seda nii jooksvate tegevuskulude kui ka võrguteenuse osutamiseks vajalike investeeringute realiseerimiseks. Kuskilt mujalt need tulla ei saa. Kehtiv, Konkurentsiameti kehtestatud võrgutasude kooskõlastamise metoodika ei taga võrguettevõtjale võrguteenuse järjepidevaks osutamiseks vajalike katteallikate olemasolu. Ainuüksi 2023. aasta näitel katsid võrgutasudest saadavad rahalised vahendid võrguteenuse osutamiseks vajalikke investeeringuid kõigest 37% ulatuses. Elektrilevi on järjepidevalt sellele lahendamist vajavale probleemile Konkurentsiameti tähelepanu juhtinud ning pakkunud välja ka mitmeid naaberriikides rakendust leidnud mehhanisme, mis aitaksid tagada kvaliteetse võrguteenuse osutamiseks vajalike katteallikate olemasolu, näiteks reguleeritud vara ümberhindlus või indekseerimine. Kahjuks on möödapääsmatu, et suurendades tariifist kaetavate investeeringute summat, on vaja suurendada ka jaotusvõrgu tariifi. Samal ajal võib näiteks kaoelektri kulu vähenemine mõjuda tariifi alandavalt. Teine küsimus: "Kui palju tuleks elektrivõrkudesse investeerida ja milline on valitsuse plaan nende investeeringute teostamiseks?" Elektrilevi on oma arengukavas välja toonud alternatiivsed stsenaariumid, mis kirjeldavad võrguteenuse järjepidevaks osutamiseks vajalikke investeeringuid. Tulenevalt püstitatud ootustest on kogu investeeringuvajadus erinev. Elektrilevi enda ootus ja soov oleks leida toetust lisaks baasinvesteeringute rahuldamiseks rahuldamiseks vajalike investeeringute realiseerimisele ka taastuvenergia edendamise ja kliimakindluse kasvatamisega seotud investeeringute realiseerimiseks. Baasstsenaariumi järgi on perioodil 2024–2028 investeeringute koguvajadus 572 miljonit eurot. Täiendavad investeeringud liitumiste edendamiseks ja kliimakindluse kasvatamiseks lisaks siia veel 300 miljonit eurot. "Kas plaanis on ka liinikoridore laiendada ja puudest puhastada, et vältida puude kukkumist liinidele?" See oli põhiprobleem, mis meid detsembris kahjuks tabas, eks. Elektrilevil on soov ja tahe leida järgnevateks aastateks täiendavaid vahendeid nii liinikoridoride hoolduseks kui ka nende laiendamiseks, kuna sellel on oluline ja vahetu mõju võrgu töökindlusele ja katkestustele.

"Millised on tänased riigi kui Elektrilevi omaniku ootused Elektrilevile seoses elektriliinide uuendamise ja tugevdamise osas? Kas on [oodata] omanikupoolseid täiendavaid suuniseid Elektrilevile eeltoodud ootuste osas? Kui, siis milliseid?" Kehtiv omaniku ootus näeb ette, et Elektrilevi tõstab võrguteenuse kvaliteeti, pakkudes innovaatilisi võrgulahendusi, investeerides mahus, mis parandab või säilitab jaotusvõrgu varustuskindlust, parandab uute taastuvenergia tootmisvõimsuste liitumisvõimalusi ning tagab võrgutasu konkurentsivõime püsimise Läänemere piirkonnas. Konkreetsed võrgu‑ ja kvaliteedinõuded ei ole seatud mitte omaniku ootustes, vaid majandus‑ ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. aasta määruses nr 42 "Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral". Omaniku seatud ootuste realiseerimise eelduseks on ülalkirjeldatud jätkusuutlike kokkulepete saavutamine võrguteenuse osutamise rahastusmudeli osas. Käesoleval hetkel ei kavanda Rahandusministeerium omaniku ootuseid seoses jaotusvõrguga oluliselt täiendada. Viies küsimus: "Kas on plaanis ümber vaadata tänaste elektrikatkestuste valguses ka Eesti jaotusvõrgu arengukava?" Elektrilevi värskelt valminud ja konsultatsiooniringidel olev arengukava selgitab ja pakub lahendusi tänaste võrguteenuse kvaliteediga seotud väljakutsete lahendamiseks. Arengukava realiseerimise eelduseks on kokkulepete saavutamine vajalike katteallikate tagamiseks. Rahandusministeeriumile teadaolevalt kavandab Kliimaministeerium Vabariigi Valitsusele tutvustada jaotusvõrgu arengukava uuendusi käesoleva aasta aprillis või mais.

Võrguteenuse osutamiseks vajalikud ja põhjendatud kulud peavad kajastuma võrgutasudes. Elektrilevi arengukavas on selgitatud vajalike investeeringute ja tegevuskulude lähtekohti ning kirjeldatud ka nende katmata jätmisega kaasnevaid tagajärgi. Kuna aga võrguteenuse osutamise valmisoleku tagamisega kaasnevad tegelikud kulud, on oluline kokku leppida, kuidas toimub nende kulude jaotamine. Püsitasude senine rakendamine on aidanud kaasa nii võrguteenuse osutamisega kaasnevate kulude õiglasemale jaotusele kui ka ebaefektiivse, kasutuseta võrgu osakaalu vähendamisele. Seitsmes küsimus: "Kas Vabariigi Valitsusel on valmimas kontseptsioon Eesti avaliku taristu ristkasutuse arendamiseks?" Sellist kontseptsiooni minu teada töös ei ole. Aga Elektrilevi on seni panustanud oma taristu mitmekülgsesse väärindamisse näiteks koostöö abil sideoperaatoritega,

oleks mõistlik edasi tegeleda ja neid ristkasutuse võimalusi otsida. Aitäh! Suur tänu! Nüüd on aeg küsimusteks. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Hea minister! Ma annan endale päris hästi aru, et see ei ole üldkoosoleku teema, aga kuivõrd teema on sisuline, tõsine, siis äkki sellest diskussioonist, mis on meil siin saalis või on teil kohtumisel Elektrilevi inimestega, tekib tulu. Probleem on nimelt selles, et kui tarbijal kolmest faasist üks peaaegu on, ühte peaaegu pole ja ühte kindlasti pole, siis Elektrilevi saadab teate, et ühendus on taastatud.

Andres Metsoja, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud minister! On ju kõlanud ühe lahendusena ka see mõttekäik, et viia võrguettevõte

vaja on miljard, eks, akumuleerida sellesse võrku, et see töökindlaks teha. Kuidas te seda kontseptsiooni olete päriselt mõelnud? Aitäh, Aitäh! Eks me peame seda kontseptsiooni kõigepealt valitsuses arutama. Aga börsile viimisega kaasneb see, et seda on võimalik teha nii, et osa laekuvast tulust läheb emaettevõttele olemasolevate aktsiate võõrandamise eest, aga uusi emiteerides saab ka ettevõttesse täiendavat tulu tuua

tegevuse avalikustamise ja kontrollimise vaadet ja ka nõudlikkuse vaadet. Võib-olla ka see muutuks seeläbi paremaks. Me teame, et Elektrilevi ja Eesti Energia

Aitäh! Aitäh kõigepealt ministrile selgituste eest! Tõepoolest, ega see ei ole teema, kus kindlasti tuleks ajada kiusu või valida poolt, et

ei saa jääda staatiliselt selliseks, nagu nad on. Perspektiivis oleks väga meeldiv, kui elektri hinda oleks võimalik tuua alla ja teistpidi,summa summarum, saaks investeerida tagasi elektrivõrku, et tagada võrgu stabiilsus ja töökindlus.Aga

Aga kindlasti peaks Eesti järgmine samm elektrivõrgus olema seotud sellega, et riigil on terve hulk maanteid, kohalike omavalitsuste munitsipaalteid.

ja võimaluse korral rajama uut taristut just nimelt teema sisse, mis oleks ka õiglane. Aga selleks, et seda teha, on kahtlemata vaja visiooni ja on vaja läbimängitud tehnilisi lahendusi. Keegi peaks selle eest Eestis vastutama.

[kahjunõude] ja ma arvan, et väga paljud majapidamised on seda teinud. Kui esitada kahjunõue, siis esimene küsimus selles reas, kui sa oled oma kahju ulatust kirjeldanud, on see, kas sul on vastav kindlustus. Võimalik, et tulevikus olemegi elektrivõrguga olukorras, kus teatud juhtudel ka näiteks majapidamisel, kes on saanud maapiirkonnas laenu

see Eesti terviklikkuse küsimus. Mulle väga meeldis president Toomas Hendrik Ilvese mõttekäik, et Eesti ei ole linnriik, ta ei ole linnadekeskne, meie eripära, meie riigi rikkus ja võlu seisneb terviklikkuses. Me järjest rohkem mõtleme nii, kuidas linnades avaliku rahaga järjest rohkem teha, kuidas linnainfrat teha veelgi paremaks, tihedamaks, aga maapiirkonnas oleme selgelt välja öelnud, et elektriliinid on amortiseerunud, kuid võrgutasu ei võimalda neid korda teha, sest seal on liiga vähe tarbijaid.

selgub, et see vähenegi võrk, mis seal oli, kaob. Mõistlik riik vajab tasakaalu. See tasakaalupunkt on demokraatia säilimiseks, demokraatia edendamiseks ülivajalik.

Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Oleme selle päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde: Riigikogu liikmete Evelin Poolametsa, Anti Poolametsa ja Alar Lanemani 13. mail 2023. aastal esitatud arupärimine

Kumba juhatajat ma praegu tänama pean? Lugupeetud juhataja Jüri Ratas! Lugupeetud rahandusminister!

oleks meil palju rohkem küsimusi ja ka Eesti inimestel oleks palju-palju küsimusi selle teema kohta. Positiivsena – seda ei juhtu tihti, et ma tuletan Jürgen Ligit positiivses toonis meelde – ütlen, et nägin ühte toredat meemi või õieti ekraanitõmmist, kus tema ütles, et automaks on ju küll jama.

ei tulnud rääkima, et kõik ümberringi upub, poolused sulavad. Ei olnud paanikat, täiesti ratsionaalne jutt. Aga kas tõesti oleme meie ainuke vabaduste eest seisev erakond? Me leiame, et automaks on ju järjekordne vabaduste piiraja. Te olete korduvalt öelnud, et te surute sellega omanikke teatud suunas, te mõjutate. Aga millise eesmärgiga? Ma saan aru, et meil on vaja tuletõrjesüsteeme, me võime inimesi trahvida suitsuanduri puudumise tõttu. Mina pooldan seda, me hoiame nii elusid. Aga kus on põhjendus, miks inimesi surutakse loobuma korralikust autost ja räägitakse 15 minuti linnast? Teie olite ju automaksu peareklaamija ja ütlesite, et prioriteet on autostumise pidurdamine ja säästliku liikuvuse suurendamine.

Mis asi see siis oli? Miks te sellest ei rääkinud? Rääkige palun siin puldis sellest. Mina tahaks ka teada, miks te Rene Kokale sellise sõnumi edastasite. Kas samal põhjusel, nagu Kaja Kallas pärast valimisi ütles, et muidu ei oleks neid ju valitud, kui nad oleks nendest teemadest rääkinud? Aga jällegi, teil on olemas aatemees Pärtel-Peeter Pere, kellel on vahva kastikas siin maja ees, kastijalgratas nimelt. –20 kraadiga vuras ta väsimatult siia ja laps oli ka sees. Võtke eeskuju! Minu arust terve see fraktsioon võiks vurada kastikatega, karvamütsid peas. Ma aplodeeriksin. Sõitke pealegi, näidake eeskuju, CO2jääb vähemaks, sportlik vorm paraneb. Julgelt tehke seda! Nii et ikkagi eeskuju, mitte teiste, eriti maainimeste suunamine raskema elu poole ja kvaliteetsetest autodest loobumise suunas. Muide, Soomes viisid kõrged automaksud autopargi kiire vananemiseni.

Head Riigikogu liikmed! Alustan esitatud küsimustest."Miks Te soovite kehtestada automaksu, mis oluliselt halvendab Eesti ettevõtlus‑ ja maksukeskkonda?" Vastus. Ei saa väita, et planeeritav maks olukorda oluliselt halvendaks, kuid mõju on sellel kindlasti. Keskkonnamaksu kehtestamine, ilma et see mõju avaldaks, ei oleks ka maksu eesmärgiga kooskõlas. Eesmärk on mootorsõidukimaksuga esile kutsuda milleks on autostumise pidurdamine – aga seda eeskätt linnades –, säästliku liikuvuse suurendamine ja keskkonnasõbralikumate sõiduvahendite soosimine. Nende eesmärkide täitmiseks peab maks vastavalt ka toimima ehk aitama kaasa muutuste tekkele ühiskonnas. Vastasel juhul saaks maks teistpidi kriitikat, et see ei täida seatud keskkonnaeesmärke ja on vaid riigi rahakoti täiteks, nagu me korduvalt kuulsime, kui

ja muud võimalust selle täitmiseks pole kui seda maksurahaga katta. Teisalt, erinevaid ideid, kui palju ja kuidas raha kulutada, on siiski paljudel.Teine paljudel.Teine küsimus: "Kas Te olete analüüsinud, millist negatiivset mõju omab automaksu kehtestamine Eesti elanikele ja Eesti ettevõtetele?" Jah, me oleme analüüsinud nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid.Alustan positiivsest.

Mootorsõidukimaks aitab meil katta ka suures puudujäägis oleva riigieelarve kulusid. Olulised reformid, sealhulgas rohereform, liikuvusreform, tee-ehitus, millest on ka täna juba juttu olnud, vajavad samuti raha. raha. Üleminek säästvamatele autodele vähendab pikemas plaanis aktsiisitulusid, mida on samuti tarvis katta. Saame ka romudest lahti.

säästvamad autod või autostumist vähendada. Maks avaldab mõju vähekindlustatud leibkondade toimetulekule, sest suurendab väljaminekuid. Jälle tasub rõhutada, et inimestel on võimalik oma maksukoormust teatud piirides mõjutada, valides näiteks säästlikuma auto. Maksudisainis oleme leibkondade toimetulekut arvestanud. Vanematel sõidukitel, mis üldreeglina on odavamad ja mida üldiselt omavad väiksemate materiaalsete võimalustega leibkonnad, on maksumäär oluliselt madalam. See ongi vanusekomponendi mõte, et kui on vanem auto, siis on maks

Maksul on võib-olla kõige suurem negatiivne mõju puuetega inimestele, kes vajavad sõidukeid kui abivahendeid ringiliikumiseks. Puuetega inimeste absoluutse vaesuse ja ilmajäetuse määr on võrreldes ülejäänud elanikkonnaga märkimisväärselt kõrgem. Mõju maandamiseks töötas Sotsiaalministeerium erivajadustega inimestele välja täiendavad vajaduspõhised tugimeetmed, mida oleks võimalik rakendada alates 2025. aastast, kui mootorsõidukimaks jõustub. Need on ka laiemalt toetusena disainitud.

Kui peetakse silmas aastamaksu kulu, siis eelnõu järgi peaks Rahandusministeerium oma praeguse autopargi kohta maksma aastamaksu ligi

inimesed hakkavad käima jala, sõitma jalgrattaga ja ostma kallimaid autosid. Tegelikult on selle seaduse või selle maksu eesmärk võtta inimestelt autoga sõitmise võimalust vähemaks ja võtta inimestelt autosid vähemaks.Mul on niisugune lihtne küsimus. Hea küll, riigieelarvesse raha kraapimine on ka selle asja suur eesmärk ja loodust ei paranda see kõik loomulikult üldse mitte kuidagi. Aga millal juhtus see, et Reformierakond muutus kommunistlikuks parteiks, kes arvab, et inimestel eraomandit tegelikult vaja ei ole, et kui teil pole midagi, siis te olete õnnelikud, ja kui te sellest aru ei saa, siis me võtame [teilt

või midagi taolist, kui te neid nii jõuliselt siin kaitsete. Aga ei, Reformierakond austab eraomandit. Ta on alati seda meelt olnud, et eraomand on püha ja puutumatu, inimestel peab olema vabadus ise otsustada, mida nad soovivad teha ja mida mitte teha,

mistõttu avastame mõne aasta pärast, et raskete liiklusõnnetuste arv on suurenenud. Seetõttu on riigis tohutu paanika ja keegi ei suuda aru saada, millega see seotud on. Ma olen päris kindel, et keegi ei saa aru. Siis hakatakse tellima kalleid uuringuid, et aru saada, miks on raskete liiklusõnnetuste arv suurenenud.Tõsi,

lause, et inimene on piisavalt jõukas, kui ta on suutnud omale auto soetada, ja siis ta võib ka automaksu maksta. Palun rääkige see printsiip lahti, kuidas ta ikka siis piisavalt jõukas on, kuigi paljud inimesed sõidavad autodega, mis maksavad kuni 1000 eurot, just sellepärast, et neil ei ole vahendeid, ja nad elavad nagunii peost suhu. Rääkige palun see mõttevälgatus lahti.

Täpselt nii on see mootorsõidukimaks ka disainitud, et vanusekomponent seda maksu vähendab. Samas ikkagi, kui vana auto on väga võimas, siis paneb võib-olla mõtlema või läbi arutama seda, et ehk on ka kasutatud autode seast võimalik leida mõnevõrra säästlikum sõiduvahend. Ehk kokkuvõttes võib

edasi. Tervitame esimeest, ütlesin teile, aga läheme edasi. Palun kindlasti tervitage. Ilmselt pole vaja üle korrata, et maakohtades ja väikelinnades on autosid rohkem vaja. Mina katsun nüüd väga heatahtlikult sellesse automaksu suhtuda ja konstruktiivselt kaasa mõelda. Nimelt on oluline see, et maakohtades ja väikelinnades on ka sündimus üsna järsult kõrgem kui suurtes linnades. Kindlasti soodustab automaks linnastumist, vähemalt sellisel kujul, nagu ta praegu disainitud on, ehk kaudselt vähendab niigi ülikiiresti kahanenud sündimust. Mina saan aru, et te üleüldse ei ole analüüsinud seda aspekti, mis peaks olema ülioluline.

et autostumist eeskätt linnades vähendada, et liikumine oleks säästlikum ja säästvam. Ma veel kord toonitan, et täiendav maks on riigieelarvele täiendav tulu. Meil on probleem sellega, et me oleme võtnud enda [kanda] hästi palju püsikulusid,

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud vastaja! No ausalt öeldes, see on jumala kommunistlik lähenemine. Teie otsustate, mis on minule hea, missuguse autoga ma sõita võin ja kui palju mina võin selle peale raha kulutada või kui palju ma peaksin selle pealt raha kokku hoidma. Ausalt öeldes, mis see teie asi on? See ei ole absoluutselt ei valitsuse ega ühegi ametniku asi. See on minu asi. Sõidan, millega tahan. Minu küsimus on selline. Te soovitate siin jala käia ja rattaga sõita. Aga miks te praegu, kui te siit saalist minema lähete, autosse istute ja veel maksumaksja kinnimakstud autosse? Minge jala või võtke

Teate, mina hüppaksin tagasi ühe eelneva küsimuse juurde ja ütleksin, et kui te ikkagi jutlustate seda programmi, et inimesed peaksid vähem autosid kasutama ja autodest loobuma, siis oleks tõesti oluline, et te valitsuses ka isiklikult eeskuju näitaksite. Selles mõttes, ma ütlen, on teie erakonna fraktsioonis üks väga tubli mees, Pärtel-Peeter Pere. Ma olen talle korduvalt seda ütelnud ka. Ta mitte ainult ei räägi sellest, et autost tuleks loobuda, vaid ta on ka päriselt loobunud ja käib iga ilmaga siinsamas Toompeal tööl kastirattaga. millegipärast ei näe me ülejäänud teie fraktsiooni liikmeid, rääkimata valitsuse liikmetest, sedasama käitumisviisi praktiseerimas, nii et jutt

inimese rahakotile. Kui mul on vähem võimas auto, siis kulub ka kütust vähem, ehk see on inimesele endale kasulik ja keskkonnale kasulik. Inimene on vaba valima, kui mitu autot tal on, millise autoga ta sõidab, kui võimsaga,

Täpselt samamoodi on valitsuse liikmed või Riigikogu liikmed igaüks oma valikutes vaba. Aga selle maksuga me suuname vähemalt selle peale mõtlema. Kas või sellega, et me praegu selle üle siin debateerime, tegema teadlikumaid valikuid, kokku võttes hoidma sellega keskkonda ja ma usun, et väga paljudel juhtudel ka säästma oma raha. Minu tutvusringkonnas on mitmed inimesed vahetanud oma sõiduauto välja mõnevõrra säästlikuma, rahakotile ja keskkonnale sobilikuma

ja ta ei [jõua] ka [sugugi] igasse paikkonda. Millised käitumisjuhised te annate nendele maapiirkonnas elavatele inimestele, kellele käib automaksu tasumine üle jõu?

Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Automaksu kehtestamise üheks eesmärgiks on vähendada autostumist. Te olete nimetanud, et autotranspordi alternatiivid on ühistransport, jalgrattad ja nii edasi. Linnas on see valikuvabadus olemas, aga milliseid alternatiive te näete autotranspordile maapiirkonnas, kus keskusesse on keskmiselt 15–20

ei saa teha. Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea arupärimisele vastaja! No see jutt on tõesti ulme valdkonnast, et võtke väiksema võimsusega auto ja ostke ikkagi elektriauto, muidugi, mille hind on heal juhul 30 000, üldjuhul 70 000. Tulge palun oma mullist välja! Kujutage ette, et te olete Tartumaal. Mina käin Tartust siia tööle. Jalgrattaga ma ei saa siia tulla, see on ju välistatud, on ju? Teiseks, kui ma ostaksin selle Nissan Leafi sarnase väikese auto, siis ma ei saaks suure lume korral sellega üldse oma hoovistki välja, sest lund ei lükata ju ära nii palju.

ei saa mina tulla tema eest seda lükkama. Te olete oma valikutes vaba ja elektriautoga saab täpselt samamoodi Tartumaalt Tallinna tulla ja saab tulla ka lume korral, sest meil ikkagi teehooldusega tegelevad nii omavalitsus kui ka riik. riik. Te olete oma valikutes vaba, te kasutate neid liikumisvahendeid, mida te soovite ja mida te eelistate. Mina ei ütle teile, millega te peate Tartumaalt Tallinnasse sõitma. Aitäh!

et oli üks periood 30–40 aastat või 50 aastat tagasi, kui maainimene põhiliselt liikus ringi abimootoriga jalgrattaga, mida maarahvas kutsus punnvõrriks.

Aitäh! Ei, me ei ole hakanud Eestit punnvõrristama. Kuigi on ka minul olnud võrr ja täitsa kena on ju suvepäeval ringi põristada.

Kui rahast rääkida, siis inimene maksab kõigepealt oma palgalt maksud. Kogub, kogub, kogub ja maksudest alles jäänud rahaga ostab omale lõpuks auto. Auto ostmise pealt maksab käibemaksu. Autoga sõites ja tankides maksab kütuse pealt käibemaksu, maksab kütuseaktsiisi, rehvide ja varuosade pealt maksab käibemaksu. Makse on selle auto pealt makstud lõpuks juba niimoodi, et selg on märg, ja nüüd tuleb veel auto ostmisele maks peale ja peale kogu seda

eks me oleme erinevaid toetusi ja kohustusi riigina kanda võtnud samamoodi, nii et selg on märg, ja nüüd tuleb neid kohustusi ka kuidagi katta. See raha kuskilt seina seest ei tule. Meie püsikulud ja püsitulud ei ole tasakaalus. Me katame püsikulusid kas või sel aastal 900 miljoniga laenurahast

ja paljudel juhtudel ei olda valmis neid kulusid vähendama, mille poolt ma ka väga [oleksin]. Alternatiiv ongi tulude kasvatamine ehk maksude juurdeloomine. Iga täiendava

Arupärijate esindaja ei soovigi sõna võtta. Martin Helme, palun!

Palun, kaheksa minutit! Aitäh! Tegelikult on ikkagi just niimoodi, et me peame selle saali suitsuandurid üle kontrollima, sest valetamine ongi kogu selle asja keskne teema. Valetati meile loomulikult juba enne valimisi, kõik me mäletame: "Lugege mu huultelt: maksud ei tõuse. Punkt. Kas oli liiga keeruline või?" See oli muide automaksu kohta küsitud. Rene Kokk võib rääkida sellest, kuidas ta osales koos Mart Võrklaevaga kus oli juttu transpordist, ja Rene Kokk ütles seal, et me ju teame küll, et Reformierakond tahab automaksu. Selle peale mindi ikka jube kurjaks ja Võrklaev süüdistas Rened valetamises ja laimamises ja hüsteeria õhutamises.Muidugi ei saa midagi parata. Tegelikult ka, kui me seda arupärimiste formaati tahame kuidagigi ohjes hoida, siis see käib nii, härra minister, see käib niimoodi, et meie küsime küsimuse. See küsimus on loomulikult poliitiliselt raamistatud ja garneeritud, aga selles küsimuses on alati iva ja sellele ivale peaks püüdma vastata, mitte täitsa segast peksma. Mul on küll tunne, et siin, ma ei tea, on midagi söödud või joodud või tarbitud enne esinema tulemist. See jutt lihtsalt ikka täitsa lappab.Ei ole võimalik, ole võimalik, et normaalne inimene räägib selliseid asju, et autod, mis seisavad, reostavad. Muide, valetamine on ka see, kui meile öeldakse selgelt välja, et eesmärk on selle seadusega piirata autostumist ja

ja ise vaatad, kuidas hakkama saad. Nendele inimestele tulla seletama, et ostke 60 000 või 70 000 euro eest auto, mis liigub vähem, kui ma ei tea, kümne või viie aasta vanune normaalne, tavaline auto, mille saab turult osta … Ma ei tea, kes kui nõudlik on,

aga saab ka oluliselt odavamalt. Ja minnakse seletama tervele Eestile, et ei-ei, meie ei tule teie autode kallale üldse mitte, me maksustame lihtsalt teid surnuks, kui te ei osta seda 70 000 või 100 000 maksvat autot. Lisaks sellele, et te peate ostma kalli auto või olema jalamees,

aga bussiga ma tuleksin kaks korda kauem tööle kui autoga, sedagi ainult juhul, kui ma ei viiks oma lapsi kooli ja lasteaeda ja kui ma ei peaks vahepeal käima toidupoes või mõnes muus poes. Mul läheks siis 24 tunnist kolm-neli tundi iga jumala päev transpordilogistika korraldamisele. Seda sellepärast, et mingisugused inimesed on otsustanud, et nendest autodest, millega absoluutne enamus Eesti inimestest sõidavad, tuleb lahti saada. Küsime siis, miks tuleb lahti saada. Miks, miks, milleks seda tehakse? No okei, tegelikult me ju teame vastust: raha on vaja. Raha on vaja. Aga siis tullakse veel meie intelligentsi solvama sellega, et räägitakse mingist loodushoiust. Mul on teile uudis, kallid rohepöörajad: elektriauto on oluliselt keskkonnakahjulikum kui sisepõlemismootoriga auto. Elektriauto reostab loodust rohkem igas plaanis, alates sellest, et tema kaevandamiseks on vaja tohutult maavarasid läbi sehvtida, jätkates sellega, et tema aku on mürgine, ja lõpetades sellega, et tema tootmiseks

on ka see elekter, mida sinna sisse pannakse, et ennast hästi tunda, tegelikult ju fossiilkütus. See on ju kõik vale! Sama selgelt vale jutt, nagu see, et maksud ei tõuse, lugege mu huultelt.

Sellepärast, et see on globalistide idiootlik, aga radikaalne plaan, mille võtab kokku Davosi loosung "Sul ei ole mitte midagi ja sa oled õnnelik". Maksustame teid pärisorjadeks! Kes olid pärisorjad? Pärisorjad olid inimesed, kellel isiklikku omandit ei olnud, aga kellel oli rõõm käia iga päev tööl selle jaoks, et saada kehv toit lauale ja väike riideriba selga. Kui sa maailmast ära läksid, siis läksid nii, nagu tulnud olid – ilma milletagi. Vaat see on teie plaan ja sellepärast on seda vaja. Ja siis te tulete meid solvama mingisuguse täiesti sooda jutuga, millesse pikite veel vahepeal sisse oma haigeid fantaasiaid Venemaast. No lõpetage ära!

Lugupeetud kolleegid! Hea Eestimaa rahvas! Täna on olnud siin päris mitmeid arupärimisi ja kaks nendest,

Ajaloost tuntakse seda sellena, mille Stalin kehtestas Nõukogude Liidus ja mida nimetati sundkollektiviseerimiseks. See oli aktsioon, mille eesmärk oli eraomandi likvideerimine. Täpselt samasugune protsess käib praegu selle valitsuse poolt – eraomandi likvideerimine. Ka Eestis toimus see sundkollektiviseerimine. See algas pärast teist maailmasõda.

siis kehtestati talupidamisele ülikõrged maksud. Täpselt sama toimub praegu selle automaksuga. Mõistate?

oma majapidamine, hobused, traktorid, reed. Aga ühel hetkel, massiline küüditamine, vallandus inimeste hulgas hirm, mille põhjuseks oli kulakuks tunnistatud isikute Siberisse saatmine.

kus Klaus Schwab ütles – seal oli pikk lugu sellest, võite üle kontrollida –, et kui sul midagi ei ole, siis oled sa õnnelik. Seal räägitakse ainult rendiautodest ja elamispinna jagamisest. Öösel magad korteris ja siis lähed tööle,

meetmed ja "vaba" Euroopa liidrite, ka Klaus Schwabi mõtted, kuidas seda ellu viia. Kui me vahime seda kõike pealt, siis see juhtubki meiega. Müts maha nende õpetajate ees, kes tulid täna välja ja ütlesid oma lõpusõnades "Kas meie Kaja Kallast või Kaja Kallas meid!" Nad lubasid seista lõpuni, aga neil on tuge vaja. Kus on need 76 000 – 77 000 inimest, kes andsid automaksu keelustamise poolt allkirja? Praegu peame koonduma, hoidma ühte, et kukutada see stalinlik režiim, mida tahetakse siin kehtestada. Meie edasine saatus, hea Eesti rahvas, on teie kätes! Me ei saa enam oodata. Aitäh! Palun,

Neid pärleid siit ikka tuli, nendele ma oma kõne ka üles ehitan. Lihtsalt võib-olla inimesed ei pannud paljusid asju tähele. Sellega on täpselt nii, et kui minister midagi ütleb, siis tuleb seda ilmselt inimestele tõlkima hakata.

kes läks jala Tartust Riiga. See oli kusagil 1800. aastate alguses, aga nüüd me oleme kummalisel kombel nagu jällegi seal ajastus tagasi. No mis auto,

on tulnud, inflatsioon ja kõik, mis meil siin on, eks ole, ettevõtjad panevad oma ettevõtteid kinni ja inimesed jäävad tööta. Ja siis lajatatakse inimestele veel selle automaksuga ka, võetakse neilt üldse ära võimalus kulgeda punktist A punkti B, mis 21. sajandil peaks olema täiesti inimõigus. Te maksustate selle kulgemise ja tulete veel ütlema, et inimeste majanduslik olukord ei halvene. No mina ei tea! Või siis positiivne mõju, et piirata autostumist ja et keskkond muutuks puhtamaks. No ma ei tea, mis kasu nendel suurperedel ja eriti maainimestel sellest nii väga on. Neil ju on puhas õhk olemas. Martin juba tõi selle, kuidas

Te ei oska seda riiki juhtida nii, et majandus kasvaks, te ei oska seda riiki juhtida nii, et inimeste heaolu oleks tagatud, et inimesed saaksid igapäevaselt ilma probleemideta ja muredeta ära elada. Te ei oska seda! Te muud ei oska, kui teete asja ainult halvemaks ja halvemaks. Kogu see tegevus on ehe näide, et te lihtsalt ei oska riiki juhtida. Praktika on tõe kriteerium, kui tsiteerida klassikuid.

Te olete veel vähe alandanud! Nüüd mingu jälle, käsi pikal, teie pärast kohalikku omavalitsusse, kellel ka ei ole raha. Omavalitsustele panete nagunii koormisi ja kohustusi peale, aga raha selleks ei anna. Kust nad peavad selle raha võtma, et neile invaliididele veel automaksu jaoks toetust maksta?

Müümisega läheb elektriauto aina kallimaks. See on täiesti absurdne. Mis mõttes on mujal automaks vähendanud autode kasutust? No ei ole! See on jälle mingi libauudis. Sõitke Euroopas ringi, sõitke maailmas ringi – ei ole vähendanud. Lihtsalt raha võtavad punased sotsialistid, kes on igal pool võimule saanud, inimestelt ära ja jagavad selle äärmiselt rumalalt laiali.

Isegi, kui te kõik maainimesed oma maksu tõttu autost ilma jätate, siis te olete ikkagi linnades rohkem autostumist vähendanud kui maal, sest linnades lihtsalt ongi rohkem inimesi ja rohkem autosid. Aastaks 2040 on ju teatavasti suur plaan, see on leitav internetist Rohetiigri portaalist. Seal on kõik ilusti kirjas: aastaks 2040 elab Eestis enamik inimesi linnades või suurtes keskustes ja liigub jala, ratta ratta ja ühistranspordiga. Kõik on öeldud, kõik on öeldud. Nüüd me tuleme seda vabaduste debatti pidama.

Ei, ükski puudega inimene ei pea minema kuskile omavalitsusse, käsi pikal, mingit raha küsima. Ei ole ma seda öelnud, ei ole mõtet sellele viidata ja praegu veel kätega vehkida.

kellel ei ole võimalik autot soetada või kellel ei ole soovi autot soetada. Need toetused on tulenevalt puudeastmest automaatsed. Keegi ei pea kuskile minema, käsi pikal, midagi küsima või kerjama, nagu siin need [toetused] toetavad puudega inimeste liikuvust, endaga hakkamasaamist, sõltumata sellest, kas neil on auto või mitte, sest auto olemasolu ei saa olla põhjuseks, et riigilt toetust saada, et ainult need inimesed peaksid seda tuge saama. Ka teistel puudega inimestel on vaja liikuda, on vaja võimalust, et oma vajalikud asjatoimetused ära teha ja elada sellist

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Austatud minister! Aastasadu on valitsejatel ja valitsustel, olgu need siis kas demokraatlikud või mittedemokraatlikud, olnud valida kahe peamise allika vahel riigieelarve [kulude] Esimene peamine allikas on tulud maksudest, mis on fiskaalpoliitika komponent, ja teine peamine allikas on raha täiendav emiteerimine ehk rahatrükk, mis on monetaarpoliitika komponent.Alates 2011. aasta 1. jaanuarist, kui Eesti Vabariigis võeti ametlikult kasutusele euro ja loobuti kroonide kasutamisest, on Eesti Vabariik kaotanud osa oma suveräänsusest. See ei ole arvamus, see on fakt, mis ühtlasi osutab sellele, et eelmisel nädalal saates "Esimene stuudio" saatejuht Andres Kuuse öeldud loosung, et küsimus iseseisvusest on mustvalge ja seal ei ole mingeid halle toone, on lihtsalt elementaarselt vale. Küsimus iseseisvusest on sageli just nimelt hallides toonides. Igal juhul võõrandati eurole üleminekuga õigus Eesti omaenda monetaarpoliitika tegemiseks. Alates 2011. aasta 1. jaanuarist on Riigikogul ja Vabariigi Valitsusel võimalik kontrollida vaid kohalikku fiskaalpoliitikat.Uue, juurdetrükitud raha nominaal saab endale väärtuse sellega, et vähendab olemasoleva, käibel oleva raha väärtust. Seda nähtust tuntakse hinnainflatsioonina, tavakeeles öeldakse selle kohta lihtsalt inflatsioon. Inflatsioon jafiat-raha on tööriistad, mis võimaldavad nendel, kes kõnealuseid tööriistu valdavad ja kontrollivad, ühiskonna tagant ilma eelnevalt selleks mandaati küsimata väärtust või lihtsustatuna öeldult raha ära võtta. Selle taustaselgituse pinnalt on meil härra rahandusministrile esitatud kõnealuse arupärimise raames kolm küsimust. Esiteks: kes on see instants või kes on need instantsid või ka isikud, kelle valdusse koguneb hinnainflatsiooni kaudu väärtus, mille kaotavad nii Eesti füüsilised kui ka juriidilised isikud ning ka Eesti Vabariik läbi raha ostujõu vähenemise? Teiseks: kas Vabariigi Valitsus tunnistab, et hinnainflatsiooniga võõrandatakse Eesti rahvalt vara, ning teadvustab oma kohustust astuda samme rahva vara kaitsmiseks hinnainflatsiooni eest? Kolmandaks: milliseid meetmeid on Vabariigi Valitsusel kavas rakendada, et kaitsta rahva vara hinnainflatsiooni eest, see tähendab takistada rahva vara ülekandmist subjektidele, kelle kohta on esimeses küsimuses küsitud? Milliseid meetmeid saaks selleks põhimõtteliselt rakendada? Nüüd ei jää üle muud kui oodata ära ministri vastused nendele küsimustele. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli rahandusminister Mart Võrklaeva, et ta vastaks arupärimisele, mis kannab numbrit 317. Palun!

milline küsimus [täpselt] on. Esimene küsimus: "Kes on see instants või kes on need instantsid või ka isikud, kelle valdusesse koguneb inflatsiooni kaudu väärtus, mille kaotavad nii Eesti füüsilised kui ka juriidilised isikud ning ka Eesti Vabariik läbi raha ostujõu vähenemise?" Inflatsiooni üks negatiivsetest omadustest on tõesti see, et ta jaotab vara ümber, kuid võimatu on välja tuua võitjaid ja kaotajaid, sest samad isikud võivad olla korraga nii võitjad kui ka kaotajad. Inflatsiooni tõttu on kaotanud need säästjad, kes on hoidnud oma sääste sularahas, pangahoiusel või fikseeritud intressimääraga, võidavad aga need, kellel on fikseeritud intressimääraga laenud või kes omavad vara, mis inflatsiooniga kallineb. Kuivõrd inflatsiooni põhjustas suuresti energiahindade kiire kasv, siis saab võitjaks pidada neid energiatootjaid, kelle energiatootmise sisendid ei kallinenud samas tempos energia turuhinnaga. Kuna päikese‑ ja tuuleenergia tootmise muutuvkulu ei ole viimase paari aasta jooksul oluliselt tõusnud, aga nende energialiikide müügihinnad on kasvanud, siis on need energiatootjad selgelt võitjate poolel. On oluline märkida, et inflatsioon on märkimisväärselt vähenenud. Detsembris oli inflatsioon 4%, mis on viimase kahe ja poole aasta madalaim. Sealjuures on hinnad viimased kaheksa kuud püsinud muutumatuna, seda suuresti toidu ja energia odavnemise tõttu. Samal ajal on kasvanud inimeste palgad ja erinevad toetused. Näiteks tõusis möödunud aastal keskmine kuupalk 10,4%, haridusvaldkonnas tõusis eelmisel aastal palk lausa 20%, sealhulgas õpetajate alampalk 24%.

Seega on inimeste ostujõud taastumas. Eesti Panga ennustuse kohaselt [jõuab] inimeste ostujõud ellukalliduse kiirele tõusule eelnenud tasemele [uuesti] järgmisel aastal. Teine küsimus: "Kas Vabariigi Valitsus tunnistab, et hinnainflatsiooniga võõrandatakse eesti rahvalt vara, ning teadvustab oma kohustust astuda samme rahva vara kaitsmiseks hinnainflatsiooni eest?" Kuna käesoleva inflatsiooni oluliseks põhjuseks on energiahindade kiire kasv, siis on paratamatu, et energia netoimportijad riigid energiakandjate hinna tõusust tervikuna kaotavad ja netoeksportijad võidavad. Õnneks on Eestiski ekspordiks minevaid energiatooteid. Nagu esimeses vastuses viidatud, on inflatsioon märkimisväärselt vähenenud. Samuti on hinnad püsinud viimastel kuudel muutumatuna, kuna energia ja toidukaubad on odavnenud. Eesti Pank prognoosib hinnakasvu aeglustumist ka käesolevaks aastaks. Kolmas küsimus: "Milliseid meetmeid on Vabariigi Valitsusel kavas rakendada, et kaitsta rahva vara hinnainflatsiooni eest – st takistada rahva vara ülekandmist subjektidele, kellele kohta on esimeses küsimuses küsitud? Milliseid meetmeid saaks selleks põhimõtteliselt rakendada?" Vastan. Eesti on avatud majandusega riik ja seetõttu tunneme siin globaalseid muutusi sageli võimendatuna. Hinnatõusul on mitu põhjust, kuid enim on seda mõjutanud sõja mõjul hüppeliselt kasvanud toidu‑ ja energiahinnad. Euroopas üldiselt, aga eriti meie regioonis on olnud kiire hinnakasv. Kiire hinnakasv euroalal on sundinud Euroopa Keskpanka karmistama rahapoliitikat ja tegema intressitõuse. Kõrgemad intressid toovad kaasa suurema laenukulu, mis jahutab majandust, ent aitab pidurdada hinnakasvu. Neid tulemusi me praegu ka juba näeme.

Aitäh, lugupeetud aseesimees! Tervitage siis esimeest kõigepealt. Aga mul on ministrile soojenduseks üks üldisem küsimus. Te väitsite nüüd, et inflatsioon on alanenud. See on tõsi, et on alanenud, aga siiski mõtet kasutada võrdlevaid andmeid. Eurostati andmed näitavad, et alates oktoobrist, ehk ütleme, aasta viimasel kolmel kuul on Eesti inflatsioonimäär olnud rohkem kui kaks korda kõrgem kui majandustingimuste poolest meiega sarnastes Lätis ja Leedus, kus on ka need teie mainitud globaalsete muutuste mõjutused sarnased, rääkimata Soomest. Kas te tunnistate, et selle põhjuseks on oodatav maksutõus, ja kui jah, kui tunnistate, siis kuidas te kavatsete nüüd, kui osa maksutõusudest on juba kätte jõudnud, vaat seda prognoositavalt kasvavat inflatsiooni alla suruda? Aitäh!

Viimasel ajal on päris palju räägitud sellest, et ehk on juba käimas ka kolmas maailmasõda. Kas te valitsuses olete mõelnud läbi ka selle stsenaariumi, taas on käivitunud hüperinflatsiooniprotsess ning tegelikult see rahanduse infrastruktuur sellisel kujul, nagu me seda oleme tundnud, kukub lihtsalt kokku? Kas rahanduse eest vastutavad ametnikud on välja töötanud plaani, kuidas kaitsta meie riiki ja kodanikke euro võimaliku hüperinflatsiooni eest? Mis siis saama hakkab, kui selline protsess peaks käivituma? Kas sellise stsenaariumi puhul on läbi mõeldud ka see, et uuesti kasutusele võtta näiteks Eesti kroon? Kui jaa, siis kuidas seda võiks teha? Aitäh! Minu teada meil sellist stsenaariumi Rahandusministeeriumis ei ole, aga ise usun, et see, et eurot võiks tabada hüperinflatsioon, ei ole ka kuigi tõenäoline. Selleks me ühtses rahasüsteemis olemegi, et see [raha] oleks tugev, tagatud ja laiemate laiemate garantiidega. Kui rääkida Eesti kroonist, siis loomulikult, Eesti kroon oli armastatud raha. Kellele see ei meeldinud? Ma usun, et meile kõigile [meeldis]. Aga Eesti kroon oli samamoodi tagatud ju euroga ehk täpselt sama mõjutatav. Et tema väärtus säiliks, et ta oleks stabiilne, oli ta tagatud euroga. Aitäh!

või juurde kütnud, nagu te räägite. Seda ka numbrid ju praegu näitavad, et inflatsioon on alanenud, mitte tõusnud. Oma ettekandes ma ütlesin, et detsembris oli see 4% ja prognoosid näitavad, et see ikkagi

selleks tuleb inimeste käest, ettevõtete käest maksudena. See on ka üks põhjus, miks me pidime neid maksumuudatusi tegema: et riigieelarvesse täiendavaid vahendeid tuua. Aga kui rääkida konkreetselt enne enne suve [tehtud] maksumuudatustest – käibemaksumuudatused, aktsiisid, tulumaksureform ja perehüvitiste riigieelarvele jõukohasemaks tegemine –, siis need muudatused olid vajalikud meie kaitsekulude tõstmiseks.

ja ma usun, et see on hädavajalik. See on hädavajalik selleks, et me suudaks oma riiki kaitsta, et keegi ei sooviks [meid rünnata]. See on hädavajalik Eesti inimeste jaoks, Eesti ettevõtjate jaoks. Kui räägime investeeringutest, välisinvesteeringutest, siis selleks, et öelda, meie riik on turvaline, siia tasub tulla, me peame olema kaitstud,

iga päev meelde tuletama, et need maksutõusud on selleks vajalikud. Ma arvan, et kokkuvõttes on see väike raha, mida maksta selle eest, et olla kaitstud ja garanteerida seda, et meid keegi rünnata ei tahaks.

tõde välja selgitada? Või ongi niimoodi, et Eurostat on tegelikult ebausaldusväärne allikas? Kas me saame selle siis kuidagi fikseerida, et me sellisele statistikale enam tulevikus ei tugineks? Aitäh! Minu vastus on: ainult keskustelu käigus. Martin Helme, palun! Suur tänu! Ausalt öeldes on päris kurb, et mitte öelda ahastama ajav see, kui lootusetult abitu on praegune rahandusminister arvude, protsentide ja trendidega. Lihtsalt kole on näha, et tulevad sellised väited, nagu see, et inflatsioon on alanenud. Ei ole inflatsioon alanenud, inflatsiooni tempo on alanenud, oli 24%, nüüd on 4%, aga hinnatõus ikka jätkub. Kui rääkida statistikast, siis vähemalt Eesti enda asutus, teie haldusalas olev Statistikaamet, ütleb, et alates 2020. aasta viimasest kvartalist kuni 2023. aasta viimase kvartalini on tarbijahinnaindeks ehk hinnatõus olnud 37,4%. Kaja Kallase valitsuse ajal on inimesed vaesemaks jäänud 37,4%. No keegi, nagu me siin enne tuvastasime, sai selle raha. Kas on mõni õpetaja saanud sel ajal nii suure palgatõusu, kas on mõni pensionär saanud sel ajal nii suure pensionitõusu, et te väidate, et kõik on hästi? Aitäh! Kui

minister, ma tänan. Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Seega on arupärimisele vastatud. Head ametikaaslased, me liigume nüüd jõudsalt edasi. Arupärimistega on tänaseks asjad ühel pool, aga see ei tähenda, et istung on lõppenud. Võib öelda, et